U ime predlagatelja ministar znanosti i obrazovanja i sporta Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospođo potpredsjednice. Uvažene zastupnice i zastupnici. Veliko mi je zadovoljstvo danas biti ovdje u sabornici i predstaviti konačni tekst Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru koji je posao koji radimo od prvog dana od kada smo došli u ministarstvo. Mislim da smo odradili veliki posao. Moram se zahvaliti svima koji su sudjelovali i u pripremi nacrta i u pripremi konačnog teksta. Čini mi se da je posao koji smo odradili izuzetno dobar i da ćemo rezultate vrlo brzo vidjeti. Hrvatski kvalifikacijski okvir je ključni reformski instrument u obrazovnoj politici koji vodi hrvatska Vlada po prvi put i razvoju i reformi obrazovnog sustava pristupamo sagledavajući sve obrazovne razine u cjelini oslanjajući se na strateške prioritete i Hrvatske i EU te u partnerstvu između različitih ministarstava. Ako želimo znati kakvu Hrvatsku želimo onda moramo danas zapravo predviđati kakvi profili u obrazovanju su potrebni, kakvo tržište rada je potrebno. Upravo taj instrument dobivamo sa hrvatskim kvalifikacijskim okvirom. Nekad je teško građanima objasniti što je to uopće hrvatskim kvalifikacijskim okvir pa ću ja citirati jednu saborsku raspravu iz prvog susreta vezano za ovaj zakon ovdje u sabornici. "Uspostavljanje kvalifikacijskog okvira zapravo želimo povezati prethodne sadašnje i buduće rezultate učenja i kvalifikacije te ih postaviti u međunarodne odnose unutar RH ali i europskog obrazovnog prostora. Radi se o novom sustavu kojeg je možda teško razumjeti ali ga je najjednostavnije objasniti na način da hrvatski kvalifikacijski okvir zamislimo kao ormar sa 8 tj. 10 ladica te da se svaka kvalifikacija i svaki ishod učenja smješta u jednu od tih 8 tj. 10 ladica". Zahvaljujem se zastupnici Lugarić koju sam citirao. Pristupajući reformi obrazovnog sustava u cjelini pomoću hrvatskog kvalifikacijskog okvira uredit ćemo kvalifikacije koje se stječu u RH na način da omogućimo prohodnost i vertikalnu i horizontalnu uz mogućnost prijelaza s jednog obrazovnog puta na drugi te na način da kvalifikacije odgovaraju potrebnim kompetencijama na tržištu rada i budu razumljive poslodavcima u Hrvatskoj i u Europi. Na ovaj način mi stvaramo pretpostavke da se jasno odredi koja zanimanja, koja znanja koje kompetencije su potrebne hrvatskom društvu za brži razvoj. Mi želimo graditi društvo utemeljeno na znanju pa se obrazovanje mora graditi na usvajanju znanja i razumijevanja iz čega slijede vještine i sposobnosti te vrijednosti i stavovi. Ono što je vrlo bitno a to je da imamo integrirane politike, posebice obrazovnu politiku, politiku zapošljavanja, politiku regionalnog razvoja jer ćemo na taj način razviti hrvatsko gospodarstvo koje će biti konkurentno sa članicama EU a hrvatski kvalifikacijski okvir je upravo primjer ovih integriranih politika jer su u njemu tijesno surađivali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo poduzetništva. Prema tome na svim razinama obrazovanja obrazovni programi trebaju biti temeljeni na jasnim ishodima učenja što podrazumijeva prijelaz koncepta onoga što nastavnik treba prenijeti na ono što učenik student treba znati. Takav pristup ostavlja određenu slobodu i kreativnost obrazovnim ustanovama i nastavnom kadru u provedbi obrazovnih programa kojima se stječu jasno propisani standardizirani ishodi učenja. Još jednom naglašavam danas je ključan koncept učiti kako učiti i to cijeli život. Prema tome hrvatski kvalifikacijski okvir je okvir kojim se uređuje sustav kvalifikacije u RH. cilj je jasnoća sadržaja kvalifikacija te osiguravanje kvalitete obrazovnog sustava zbog čega će znak HKO u budućnosti predstavljati i prepoznatljivu oznaku kvalitete. Naglašavam hrvatski kvalifikacijski okvir povezuje se sa Europskim kvalifikacijskim okvirom i europskim prostorom visokog obrazovanja. Na taj način olakšava se mobilnost građana u smislu učenja na europskom obrazovnom prostoru te mobilnost i konkurentnost hrvatskih radnika na europskom tržištu rada. Povezivanje i usporedba s drugim obrazovnim sustavima u Europi doprinijet će i značajnom osiguravanju kvalitete hrvatskog obrazovnog sustava. Svakoj kvalifikaciji u RH u HKO-u mjesto je određeno prema razini koju imaju skupovi ishoda učenja koji pripadaju toj kvalifikaciji. Budući da su u središtu HKO-a ishodi učenja a ne postupak kojim se do tih ishoda došlo, on priznaje ishode formalnog učenja kao i neformalnog i informalnog sve dok su u skladu sa odobrenim programom vrednovanja. Važan je posebno element usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada što se odražava i u strukturi primjene HKO-a u koju je uključeno više tijela i dinamike. Iz tog razloga radi osiguravanja kvalitete i transparentne primjene uspostavit će se i registar HKO-a, način uspostave registra omogućuje i povezanost obrazovanja s tržištem rada. Za svako zanimanje u registru biti će navedene pripadajuće kompetencije, a kompetencije odnosno ishodi učenja povezane sa određenom kvalifikacijom. Sredstva za provedbu ovog zakona osigurana su u državnom proračunu. U nacrtu konačnog prijedloga zakona neću ulaziti u detalje ali u glavi 5 i glavi 6 navedeno je sve što je promijenjeno i što je prihvaćeno između dva čitanja odnosno što nije usvojeno, ali najkraće rečeno rasprava na posljednjoj plenarnoj sjednici i između ova dva čitanja uglavnom je bila usmjerena na odredbe vezane uz nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala, mogućnost operativnosti s obzirom na veličinu vijeću, mogućnost proširenja sastava, odabir članova predstavnika pojedinih institucija, pitanja ovlasti u odnosu na autonomiju visokih učilišta, financiranje vijeća te manjim dijelom registar hrvatskog kvalifikacijskog okvir, sredstva za izradu procedure za upis. Zaključujući, mogu sa zadovoljstvom reći da smo na temelju svih rasprava kao i prvog čitanja i suradnje sa svim ministarstvima koja su bila uključena u pripremu dobili Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru kao reformski instrument kojim se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacije na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj kroz standarde kvalifikacija temeljen na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini. Pored toga, Hrvatski kvalifikacijski okvir razvija i unapređuje sustav osiguravanja kvalitete na svim razinama, uspostavlja osnove za priznavanje i vrednovanje neformalno i informalnog učenja te omogućava prepoznatljivost kvalifikacija stečenih u Republici Hrvatskoj na hrvatskom i europskom tržištu rada. Stoga će donošenje ovog zakona sigurno utjecati na postojeće zakone i propise u području obrazovanja i osposobljavanja te u drugim područjima koja svojim propisima uređuju i pitanje obrazovanja i osposobljavanja na način da se osigura njihova bolja međusobna usklađenost. usklađenost. Prema tome, ovaj zakon donosi korist za sve hrvatske građane sa kvalifikacijom, za sve poslodavce, za sve obrazovne ustanove i naravno za Ministarstvo koje napokon može planirati obrazovne potrebe sa stvarnim potrebama hrvatskog društva. Još jednom zahvaljujem se svima koji su sudjelovali u raspravi o ovom zakonu i tim raspravama doprinijeli njegovoj kvaliteti. Hvala ministre. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi, a u ime Kluba zastupnika jns-sa kolega Igor Kolman. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice Sabora. Uvažene kolegice i kolege zastupnice i zastupnici, poštovani ministre i pomoćnice ministra. Pokazalo se u zadnjih godinu dana da je jedan od ključnih, ako ne i ključni posao stranaka Kukuriku koalicije uvođenje reda u institucije Hrvatske države. Mi smo preuzeli odgovornost za državu čija državna uprava, javna uprava, javna poduzeća, sve ono na što država više ili manje ima utjecaja, zajedno sa lokalnom upravom i samoupravom, mene povremeno podsjeća kad imate u novinama članak o nekom stanaru u zgradi koji u svom stanu godinama nakuplja smeće, otpad, mačji izmet, pseći izmet i to sve smrdi, nefunkcionalno je, nema nikakvog smisla i reda. Nažalost, mi smo u jednom velikom dijelu preuzeli državu u takvom stanju, to nije rezultat zadnjih 5 godina, to nije rezultat samo zadnjih 10, zadnjih 20 godina iako dobrim dijelom je, kod nas se nered gomila već 40, 50, 100 godina sa tim raznim promjenama sustava, politika, ratovima, sukobima, državama i nedržavama i takav nered nažalost Vlada i u sustavu kvalifikacija, njihove analize, praćenja, stjecanja i vrednovanja. To je jedan nepregledan, teško upotrebljiv zapravo sustav u kojem često kad već govorimo o spajanju tržišta rada i obrazovanja s jedne strane poslodavci često imaju problema zapravo u tim kvalifikacijama dešifrirati šta je ono šta im treba. Često se događa i da ljudi koji su završili određene obrazovne programe sami zapravo ne znaju kud njihova kvalifikacija spada, šta oni zapravo imaju, s čime je to usporedivo i na koji način s time mogu funkcionirati u životu. U tom smislu mi apsolutno u HNS-u podržavamo ovaj zakon, podržavamo kako njegovu namjeru tako i način na koji je zamišljeno da se on provodi. Međutim u ovoj fazi u drugom čitanju ja bih si samo dozvolio da upozorim na nekoliko elemenata koji nam se čine kao mogući izvor opasnosti u primjeni tog zakona, ne zato da bi prigovarao i kritizirao nego samo zato da bismo svi zajedno bili svjesni šta u provedbi mogu biti mogu biti neki od ključnih problema. Dakle, zamišljen je jedan izuzetno složen sustav sa velikim brojem sudionika. Ja sam već nekoliko puta u raspravama o nekim drugim zakonima rekao da je to uvijek situacija koja mene pomalo u Hrvatskoj plaši, dakle to je jedna situacija koja zahtijeva izuzetnu koordinaciju među raznim sudionicima sustava. To je nešto na što mi nismo naviknuti i na što naše institucije često nisu pripremljene. Jedan od elemenata provedbe ovoga zakona je Nacionalno vijeće koje ima s jedne stran vrlo opsežne zadaće i od njega se očekuje zaista da određuje ogroman ogroman posao, s druge strane ima puno članova, ima previše članova na neki način da bi moglo biti jedno operativno funkcionalno tijelo. Tako da tu se također krije jedna opasnost da se posao ne odradi dobro i to svakako treba imati na umu i kad se budu imenovali članovi tog vijeća i kad se bude radio pravilnik i sve ono što nam slijedi nakon ovog zakona. U glavi 3. Zakona koordinacija primjene i razvoja imamo navedena tri ministarstva koja su zadužena za provedbu ovoga zakona: Ministarstvo obrazovanja, Ministarstvo rada i Ministarstvo regionalnog razvoja. Ja sam ovako samo pobrojao, dakle Ministarstvo obrazovanja ima 14 raznih zadaća, Ministarstvo rada ima 6 raznih zadaća, Ministarstvo regionalnog razvoja ima 3 razne zadaće. Vraćam se, ponovo upozoravam problem koordinacije tako velikih sustava na tako velikom zahvatu je nešto na što Hrvatska nije naviknuta. Nažalost ministre i vašim suradnicima to će biti sigurno jedan od najvećih izazova u provedbi ovog važnog i ozbiljnog zakona. Onda su tu sektorska vijeća koja pak opet imaju neke svoje zadaće, s druge strane moraju također biti koordinirana i sa Nacionalnim vijećem i sa ministarstvima, dakle sve to ostavlja ostavlja mogućnost da se negdje popiknemo. I na kraju registar koji je sam za sebe ogroman jedan posao, ogroman posao i tehnički i kadrovski i na sve druge moguće načine jedan ogroman projekt. Tri su podregistra, vode ih razne institucije. Ono što treba imati na umu i na što treba paziti je da svi ovi elementi sustava koje sam nabrojao, a nisam ih sve ni nabrojao, naravno ako samo jedan od njih zakaže ozbiljno onda cijeli sustav na neki način nećemo moći provesti i dovesti na onu razinu koju bismo svi željeli, na onu razinu koju očekujemo i vjerujemo da smo u stanju napraviti i ljudi koji rade u svim navedenim ministarstvima i na kraju krajeva na temelju ovog prijedloga zakona. Zakon također propisuje rokove za donošenje pravilnika, imenovanja i izradu registra. Rokovi su 6, 12 odnosno 24 mjeseca. To se može činiti kao dugi rokovi i oni jesu s jedne strane dosta dugi. Ali s obzirom na ogromni posao koji je pred vama, s obzirom na činjenicu da ćete sigurno imati problema sa tom koordinacijom jer to je naprosto nešto što je kod nas ugrađeno u sustav. Ako već niste počeli ozbiljno raditi već zapravo na neki način kasnimo. U svakom slučaju HNS podržava apsolutno ovaj prijedlog zakona. Mi podržavamo hrvatski klasifikacijski okvir i kao ideju. Nadamo se da će on što prije zaista zaživjeti i duboko vjerujemo uz pažnju pažnju na ove elemente koje smo naveli, dakle zapravo na te moguće prepreke u provedbi. Duboko vjerujemo da će to zaista biti jedan od onih reformskih zahvata koje stranke Kukuriku koalicije i naša Vlada moraju, imaju obavezu u ovoj zemlji napraviti da bismo ispunili obećanja koja smo građankama i građanima dali, a to je da ćemo živjeti u zemlji koja je konačno uređena i dostojna zapravo građana koji u njoj žive. Zahvaljujem i svu sreću vam želim. Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega Kolman je ovdje i završio sa tim da će konačno on živjet u zemlji koja je konačno uređena. Međutim, ovdje bi trebalo upozoriti na nešto što se zove, što može biti negativna posljedica ovakvog jednog pristupa. Da se razumijemo, ja jesam za ovakav jedan instrumentarij ali treba biti svjestan što on znači. On isto tako vodi birokratizaciji i prenormiranosti. Ako se pozivamo već na Europu, ako hoćete otvoriti restoran u Njemačkoj ili bilo gdje drugdje ne trebate imati nikakvu kvalifikaciju, nego samo morate podlijegati sanitarnoj inspekciji, a tržište će odlučiti da li imate dobre ili loše kuhare, konobare itd. Prema tome, ova oduševljenost sa ovakvim jednim pristupom ako nema strategije razvoja, ako nema ciljeva koje želimo postići naprosto će imati jedan negativan učinak da ćemo izbirokratizirati sve i svakoga i ako nećemo imati te ladice i boksove ili ovo onda naprosto će nam to biti ključ da one najkreativnije ljude izbacimo iz igre. I u tom smislu treba daleko trezvenije i ozbiljnije ovome pristupiti, a te teze da smo neuređeni itd. naprosto su u kontradikciji sa onom porukom i sa onim uvjetima koje je Hrvatska ispunila kada je Europa rekla da ispunjavamo sve uvjete za ulazak u EU, pa se treba malo zamisliti malo zamisliti nad tom tezom koja se svaki čas ponavlja, da mi nemamo uvjete ili da smo neuređeni. Da li to znači da ne želimo ući u EU ili da smo odustali od toga koncepta. Odgovor na repliku Igor Kolman. i nadam se da ćemo zaista ustanoviti neku suvislu i upotrebljivu klasifikaciju kvalifikacija. Isto tako, potpuno se slažem da pretjerano birokratiziranje i administriranje je nešto što moramo s jedne strane izbjegavati i s druge strane je također još jedan od reformskih procesa koji nam slijedi u Hrvatskoj jer mi zaista dobro ste to rekli, mi zaista tražimo u mnogim segmentima puno previše birokracije, administracije od ljudi. Evo danas smo baš razgovarali, danas sam sa jednim kolegom razgovarao o tečaju prekvalifikacije za pizza majstora, baš mislim da ste tako nešto spomenuli, pa onda taj tečaj uključuje 20 raznih zakona, propisa, učenje o stvarima koje vam djeluju kao dva semestra fakultetskog studija a najmanje što ući je naravno kako napraviti pizzzu. I tu ste u pravu. Dakle, mi smo skloni tome da previše administriramo i to je isto tako jedan od izvora nereda koji na neki način u Hrvatskoj vlada, jer onda ljudi prirodom stvari pokušavaju izbjeći. To naravno nije opravdanje, ali je nešto čega moramo bit svjesni, pokušavaju izbjeći sve ono što se pred njih stavlja kao zahtjev. Ono s čime se ne slažem je da mi tu svi pozivamo na neki način na našu nespremnost za EU. To što smo mi zadovoljili kriterije da uđemo to nikako ne znači da na njima treba stati. Naš posao zapravo tek počinje. I Unija sama ima problema i sa svojom administracijom i sa svojom birokracijom. I to je zapravo proces koji neprekidno traje u kojem neprekidno treba ići naprijed i raditi reforme i raditi nove zahvate. Tako da ne. Ja se ne bih složio da mi tu govorimo da nismo spremni, ali ono čega moramo biti svjesni, a da imamo strahovito puno posla svi zajedno još pred nama da bi Hrvatska zaista bila jedna funkcionirajuća država. Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo uvažena gospođo potpredsjednice. Pa uvaženi kolega Kolman je lijepom jednom prispodobom nam rekao eto sada je došla koalicija i raščistila stvari koje su se nagomilavale godinama, desetljećima itd. A to je zapravo nešto slično na početku s manje piktoreskno rekao i ministar koji je rekao kad je on stigao počelo se raditi na tome. Pa evo samo vas moram ispraviti jednoga i drugoga. Na tom se počelo raditi 2005. godine. Intenziviralo se 2007. godine i sad je to rezultat jednog cijelog niza inačica, vjerojatno bolji, pročišćeni rezultat. Međutim, ni iz daleka da se to počelo raditi prije godinu dana, a kamoli da eto sad je to nešto što je najedanput palo s nema. Hvala lijepo. Odgovor na repliku Igor Kolman. **Kolman, Igor (HNS)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Ne apsolutno nije ni moja namjera bila reći da sve od nas počinje, niti sam ja zapravo rekao da smo mi došli i sve počistili. Ja sam samo rekao da se pokazalo sada u ovih godinu dana našeg iskustva otkad smo preuzeli odgovornost za RH da je zapravo temeljni dio našeg posla uvođenje reda u raznim resorima, u raznim institucijama, u raznim dijelovima funkcioniranja RH pa tako i u ovome. Da ne biste mislili da sam potpuno nerealan u svojim procjenama stanja ja ne mislim niti izbliza da smo mi sve počistili, to je posao koji je tek pred nama a ovaj kvalifikacijski okvir će u jednom malom dijelu nadam se pomoći i napraviti određene pomake uz apsolutno poštovanje činjenice da svijet nije počeo s nama. Uvažena gospođo potpredsjednice, poštovani ministre, pomoćnice ministra, kolegice i kolege. Pa na početku želim reći odmah da zapravo kad gledam ovaj zakon uopće nije upitan meritum samog zakona, a on je zapravo sadržan u onim dodacima i u onim tablicama i grafikonima i to naravno nije ništa sporno. Ono međutim što moram priznati mene žalosti s jedne strane, a s druge strane uznemiruje, a mislim da bi trebalo i sve uznemiravati pa i žalostiti je činjenica da je sad pred nama u drugom čitanju zakon koji je praktički identičan onome u prvom čitanju. Dakle, osim par minimalnih korekcija efemerne efemerne prirode sve ostalo je potpuno jednako kao da se rasprava u prvom čitanju uopće nije održala, kao da nitko nije imao nikakvih primjedbi na cijelu stvar. Naravno da se primjedbe ne moraju sve uvažiti, naravno da one možda uvijek ni ne odgovaraju konceptu ali baš da se niti jedna jedina primjedba ne uvaži mislim da to nije dobro jer to nije uopće pitanje, pa ni ovaj zakon, nije uopće pitanje jedne ili druge političke opcije. Ja osobno uvijek mislim da su neka pitanja u ovoj državi, a obrazovanje, znanost, zdravstvo su sasvim sigurno par exellance pitanja koja ne bi trebala biti, ja sam svjestan i realan čovjek i znam da nažalost to jest tako ali ne bi trebala biti predmet prijepora između političkih opcija i da bi se tu trebao, barem tu, naći određeni konsenzus. Međutim, sad svjedočimo činjenici da je održana rasprava i da apsolutno je irelevantno što se u toj raspravi govorilo jer sve što je u toj raspravi bilo rečeno je a priori bilo odbijeno i nije našlo niti najmanjeg odraza u ovoj nazovi drugoj verziji zakona. To je po meni zapravo zabrinjavajuće, a velim i žalosti me, jer odražava jedan odnos ne prema oporbi, ja vam kolege posebno vladajući želim reći to nije stvar odnosa prema oporbi to je stvar odnosa prema Saboru. I svi, i vi bi trebali biti zabrinuti zbog toga jer to je odraz i činjenice da je u prošloj godini ovaj Sabor raspravljao o 190 zakona, od kojih 154 po hitnom postupku. Ja bih se ne samo sa strane oporbe nego i sa strane vladajućih jako zabrinuo nad tim, svjestan te činjenice. Ali kad gledam ovaj zakon koji se uopće praktički nije ničim izmijenio u odnosu na prvu verziju pa onda se pitam pa zašto se mi uopće gnjavimo sa dva čitanja zakona ako ionako je stav predlagača taj da što god se tu priča nije važno i da se ionako će napraviti onako kako se želi, a vi ćete uredno dići svoje ruke vezani stranačkom stegom za bilo šta što se predloži. Pa onda stvarno i ne trebamo možda imati dva čitanja. Pa napravimo sve po hitnom postupku, riješimo to sve i što gubimo tu vrijeme uopće svi skupa? Ne znam, mislim da bi se trebali ipak svi, naglašavam svi, a ne samo oporba nad time zamisliti jer to što ja govorim zapravo je priča o ulozi ovog Sabora u hrvatskom društvu, o dostojanstvu ovog Sabora, ne priča o vlasti i oporbi nego priča o ulozi parlamentarne demokracije. Budući da doslovno niti jedna jedina primjedba koja je bila dana potpuno nevezano od bilo kakvih političkih stavova u svezi prvog prvog čitanja ovog zakona meni samo preostaje zato da se to snimi, iz nikakvog drugog razloga. Ja znam da ćete vi sve to izglasovati, ali naprosto da ponovim da su dane određene primjedbe za koje ja mislim, neke su bile dane od vladajućih neke od oporbe, da su zapravo mogle da su bile prihvaćene poboljšati ovaj zakon, a nije trebalo puno. Podsjetimo se bile su primjedbe, neke od njih je i uvaženi zastupnik Kolman rekao, o operativnosti Nacionalnog vijeća koje je sad sastavljeno od 25 članova. Dakle, logika je tu potpuno jasna htjeli su se zapravo objediniti reprezentanti svih dvaju dvaju strana da tako kažem, onih koji koriste nešto i oni koji daju nešto. To je stari model … /Govornik se ne razumije./… koji je postojao, stariji će se sjećati prije puno godina. Nije on bio sam po sebi loš, bila je loša njegova provedba kao i mnoge druge stvari. Međutim, izvjesno je da tijelo koje ima 25 članova ne može biti operativno i da će imati ogromnih problema sa svojim funkcioniranjem. Naravno da to nije isto bilo prihvaćeno. Bile su primjedbe vezane uz uvrštavanje predstavnika osnovnog, srednjeg i strukovnog obrazovanja. Jer kad su svi mogući predstavnici svega i svačega unutra čudno je da unutra nema predstavnika koji zastupaju osnovno i srednje obrazovanje. Pa meni se čini da je to itekako ogroman i važan segment u sustavu obrazovanja, ovdje ih nema. Odgovor predlagača u ovim na kraju što ste mogli pročitati zašto taj, ta ta primjedba nije bila prihvaćena jer da zapravo je to zastupljeno kroz sudjelovanje predstavnika agencije nadležne za odgoj i obrazovanje itd. Ma, pa svima nam je jasno, šta je agencija, agencija je organ vlasti, Vlade prema tome nije on neki neovisni organ koji će zastupat sad interese tog sektora. Pa nemojmo se zavaravati, to nam je svima jasno. Prema tome, naprosto nije mi jasno zašto se nije htjelo unutra uvrstiti predstavnike osnovnog i srednjeg obrazovanja u sustav nacionalnog vijeća. Zatim, nije prihvaćena o tome da treba na neki način, makar ne razraditi, ali barem indicirati kriterije odabira 3 predstavnika reprezentativnih udruga, sindikata više razine i 3 predstavnika reprezentativnih udruga poslodavaca više razine. Kako će se oni odabrati? Po zakonu će ih biti 5 takvih, kako ćete od 5 odabrati 3? Tko će to odabrati? To nije ovdje riješeno. Ono što, također nije prihvaćeno, naravno je bila rasprava jedna koja nije ulazila u nekakve konkretne, možda detalje i nije možda ni trebala biti, a to su pitanja ovlasti Nacionalnog vijeća koje su strašno široke i strašno velike. Dobro, taj koncept može takav ostati i može bit možda prihvaćen, ali on je jedan veliki izazov, a i to je spomenuo uvaženi zastupnik Kolman. On je jedan veliki izazov u provođenju i sigurno će tu biti problema. Jednako tako kao što će sigurno biti veliki izazov, stvaranje jedinstvenog registra, ogroman jedan posao, silno zahtjevan posao koji ima tri pod registra koje vode različita ministarstva. Mi znamo kako smo dobri u koordinaciji različitih organa u ovoj državi i kako to funkcionira. Nije prihvaćeno ni jedna primjedba vezano uz kompatibilnost informacijskog sustava koji se ovdje uvodi u odnosu na postojeće informatičke sustave. Nije prihvaćena primjedba da je upis u registar vrlo kompliciran i da kad imate jednu kompliciran sustav onda treba detaljno razraditi procedure, način funkcioniranja itd. U odgovoru je napisano to će se riješiti Pravilnikom. Pa mi znamo opet kako stvari se rješavaju pravilnikom. U pravilu se to čeka silno dugo na te pravilnike jer se oni ne stignu napraviti. Onda oni nisu pod nadzorom niti Parlamenta, ni nikoga, naprave se bolje ili lošije, onda se ispravljaju svako toliko kao što se to kod nas voli reći u hodu i onda opet sve završi u neredu. Jedna od stvari koja također nije uopće prihvaćena su rezerve koje su bile iskazane u svezi mogućnosti efikasne provedbe zakona vezano uz podjelu ovlasti i odgovornosti između ministarstava koje su involvirana u ovoj, u Nije uopće prihvaćena primjedba niti vezana uz povezivanje HKO-a sa europskim kvalifikacijskim okvirom gdje valja osigurati određeni mehanizmima, a mislim da je to vrlo važno to da ne dođe do odlaska školovanih mladih ljudi iz Hrvatske. Prema tome, to, ti mehanizmi bi na neki način morali biti naznačeni makar ovdje jer u protivnom naravno ćemo imati problema. Bilo je također u raspravi rečeno da bi se razina 7 trebala podijeliti u 2 nivoa kako bi se napravila jasna distinkcija između sveučilišnih diplomskih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija s jedne strane i posljediplomskih specijalističkih s druge. Niti to nije prihvaćeno. Dakle, ja sam vam sad nabrojao jedan cijeli niz primjedbi po kojima se raspravljalo, a nijedna jedina od tih nije prihvaćena. A držim da su one bile sve rečene u dobroj namjeri, u želji da se poboljša taj sustav, sustav koji vrlo kompliciran, sustav od kojeg svi puno očekujemo i sustav koji bi se sa malo dobre volje da je pokazana, ja vjerujem mogao napraviti još boljim, ali ovako je samo ostala jedna demonstracija ignoriranja bilo kakvih primjedbi jer se naravno može ovdje većinom ruku izglasati bilo što. Pa će se tako izglasati i ovaj zakon. to nije problem, ja vas uvjeravam, samo oporbe to je problem svih koji ovdje sjedimo. Hvala vam lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Repliku ima Marija Lugarić. Izvolite kolegice. Poštovani akademiče Reiner istine radi zakon je u drugom čitanju doživio 10 promjena u ukupno 7 članaka, od ukupno 23 članka zakona, a koji uključuje i uvodne, i prijelazne i završne odredbe, radi se o malom zakonu. 7 članaka je promijenjeno u odnosu na prvi tekst čitanja. Drugo, vi ste ovdje spomenuli neke stvari koje su po vama trebale biti promijenjene i nisu. Ja sam sigurna da su bile koherentno argumentirane da bi bile promijenjene i ja se nadam da ćete naći amandman kojim bi udovoljili vaše traženje da se primjerice Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala smanji broj članova, a da se istovremeno dodaju i dva nova i ako nađete tu matematiku plus 2, a da je u zbroju manje od onog što je predloženo, da će takav amandman biti i prihvaćen. istine radi razdvajanje razine 7 u dvije pod razine nije bila primjedba iznesena u prvom čitanju zakona niti na sjednici matičnog odbora, niti ijednog drugog odbora, niti na plenarnoj sjednici. Ona je spomenuta od 2 osobe tek prilikom rasprave u 2 čitanju na sjednici matičnog odbora. Zahvaljujem. Odgovor na repliku potpredsjednik Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Pa uvažena kolegice Lugarić, je ima više primjedbi. Ja ću vam pročitati njihov karakter, dakle u članku 12. stavku 2. podstavku 2. briše se riječ "i po sektora" . U stavku 3. brišu se riječi "podsektora te", a u podstavku 7. briše se riječ "podsektorske". Mislim da to dovoljno govori o fantastično važnim promjenama koje su unesene u ovu drugu verziju zakona. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Boro Grubišić.

o ovom konačnom prijedlogu Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru jako smo se dvoumili jer smo ga svi skupa čitali, a i dalje nakon svih čitanja smo zaključili da je to zapravo gotovo bih rekao samoubojstvo mozga i logike i suvislosti jer nakon silnih čitanja i ne puno članaka i ne velikog po obimu materijala nismo mogli biti dovoljno da kaže mudri da da složimo o ovome i da proniknemo zapravo što ovaj zakon govori. Iako kako reče kolega Reiner sam i meritum i ono što bi on trebao, mislim da bi čak trebao nositi oznaku e jer radi se zapravo o nekakvom usklađivanju hrvatskog kvalifikacijskog okvira sa onim što je u tom istom smislu i u tom istom području učinila već Europa i zajednica odnosno unija kojoj pristupamo prvog srpnja nadam se. No eto zapelo me mene na kraju da ja obrazložim stavove kluba HDSSB-a jer sam i u prvom čitanju u one kasne noćne sata 15. studenog 2012. godine relativno ovako važnu materiju o kojoj o kojoj se radi ovdje a obuhvaća dakle sve segmente našega obrazovanja i kvalifikacija koje ljudi mogu steć u Hrvatskoj. Dakle vrlo važna materija, ta smo raspravljali kažem u kasne noće sate pred relativno vrlo, vrlo malim brojem Pa evo i ovaj puta po drugi puta o ovoj istoj temi. Ja ću početi svoje izlaganje sa citatima. Naime jučer sam došavši od silne glavobolje o poljoprivrednom zemljištu u stan, upalio televizor i ugledao Keruma koji je dao izjavu da on nema tu što raditi u Saboru jer što god i kaže ili predloži ništa mu nije usvojeno pa je zapravo on tamo i ovdje nepotreban. Nepotreban je ovdje, šta će on ovdje? Ima posla u Splitu. Puno važnijega posla. Tako je rekao gospodin Kerum. Pri tome ne mislim da je puno ni uvrijedio sve nas skupa koji ovdje sjedimo i raspravljamo. Dakle nećemo uzeti za ozbiljno te njegove riječi. Ali kada se malo bolje analizira ili raščlani zapravo je Kerum donekle u pravu. Ja mislim da mi trebali razmisliti zbog štednje, a evo se navodno razmišlja o štednji, administraciji da se ukine oporbeni dio sabora. To je točno, tako je. Odlično to će župan ukinuti kad bude u Osijeku postao župan a to neće biti nikada. Dakle gospodin Hajduković, mislim, jel on nek ukine oporbu tamo u Osijeku može ali teško. dakle s obzirom na sve ono što je i govornik prije mene izrekao i na onu neku primjedbu koju sam ja izrekao u ime kluba HDSSB-a ako ja ama baš ništa nismo prihvaćali, nismo ni morali dobivati novi tekst konačnog prijedloga jer je on potpuno identičan onome starome. Pa prema tome, ono ja bih rekao pomalo da je Kerum eto donekle je bio i u pravu. Ne samo po pitanju ovoga zakona, glasali smo mi ovdje i za neki dan kada je ostala sama pozicija na glasovanju a oporba je izišla jasno zbog određenih opravdanih nezadovoljstava u raspravi. No kako je tvrdoglavo isključivo tumačenje zdravstvenog odgoja u našim školama, tako je isto tako tvrdoglavo isključivo predlaganje ovog konačnog prijedloga zakona. Neću sad ulazit u ovu što sam spomenuo tematiku. Dakle to je svatko ima svoje mišljenje kako bi rekao ministar Jovanović s tim se i slažem jel, ali mislim da je rasprava razgovor, dogovor i ostalo puno važnije od bilo čega drugoga. Dalje, drugi citat koji napominjem a to su dvije osobe izrekle od prilike u istom smislu podižući tzv. …/Govornik se ne razumije./… nakon potpisivanja dakle pristupnog ugovora bivša premijerka je rekla na pitanje novinara što će to značiti Hrvatskoj, u prvi red je stavila da će značiti našim mladima mogućnost odlaska i rada u Europi. Isto to na jednom skupu u Zagrebu kojemu sam bio nazočan a bili su nazočni neki engleski ili britanski dužnosnici gdje je gospođa ministrica vanjskih poslova, aktualna ministrica vanjskih poslova rekla upravo to da se očekuje dakle priličan broj odlazaka naših mladih školovanih ljudi u Europu. Ja nisam shvatio i ne želim shvatiti da je ovaj zakonski prijedlog u konačnom obliku upravo sredstvo, jedno od sredstava putem kojega će se to ostvariti. Ne bih to želio ni u primisli da se dogodi a zapravo će se dogoditi. Već sada i kad nemamo hrvatskog kvalifikacijskog okvira to se događa. Već sada po statistikama koje nikada nisu objavljene ali po statistikama Državnog zavoda za statistiku se smatra doduše neslužbeno da je deset tisuća mladih ljudi iz Hrvatske svake godine odlazi izvan Hrvatske potražiti posao. Prije svega ili pretežito u zemlje EU. Deset tisuća ljudi godišnje, deset tisuća mladih, školovanih za koje su naši porezni obveznici i ova država platili školovanje. Očekujemo mi njih kada završe svoj radni vijek u Europi nazad pa da od Hrvatske prema riječima ovih citiranih postane najveći starački dom Europe sa ugodnom klimom i sa relativno ugodnim životom i klimatskim i svim ostalim. Je li to cilj ove Vlade, ove države i vladajućih? Je li to cilj svega to? je li to skriveni ili prikriveni cilj toga? Ne kažem da je ovaj zakon baš taj koji to omogućava ali niz drugih mjera pa i ovo stanje u državi koje je ovakvo kakvo je sa gotovo 4000 nezaposlenih upravo pogoduje tome i nerješavanje već evo ne optužujem tu isključivo ovu Vlada koja je na vlasti 13, 14 mjeseci negoli i onu prethodnu. Što se to radi hrvatskim mladim ljudima i hrvatskim građanima? Kamo to ide Hrvatska? E sada neću više citirati ni Keruma ni gospođu Kosor ni Vesnu Pusić nego ću krenuti na ovaj konačni prijedlog zakona koji ponovno

imaju nekakvo značenje su prevedeni jasno i na engleski jezik pa moglo bi i francuski, francuski je isto jedan od svjetskih jezika. Ali ono što sam i prošli puta upozorio dakle nemam ja nikakve primjedbe na ovih 8 stupnjeva ili 8 vrsta koje su ovdje navedene, ajde da se tamo izrazim samo da ih nađem ovdje dakle stupnjevanje kvalifikacije koje kvalifikacije koje se stječu od osnovnog obrazovanja, strukovnog, pa do 8.stupnja poslijediplomskog, znanstveno, magistarskog studija ili sveučilišnih doktorskih studij 8.2 … /Govornik govori engleski./ da i to možemo prevesti na engleski nego bih se ponovno osvrnuo na Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala koje je središnje strateško tijelo RH za razvoj hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Kaže se ovdje u članku 10.da to vijeće ima predsjednika i 24 člana predloženih od strane institucija kako slijedi. I onda se nabraja to, jasno da nije razumljivo da ovdje nema predstavnika osnovnog i srednjeg obrazovanja pa da njih predstavlja agencija. Dobro da nije inspekcija ih predstavlja, ne znam tko bi trebao predstavljati a ne neposredni ljudi koji rade u srednjem ili osnovnom obrazovanju. Mandat predsjednika i članova nacionalnog vijeća je 5 godina, kao američki predsjednik ili francuski. Obično su mandati počinjali i završavali i naš predsjednik, obično su počinjali i završavali sa jednom garniturom političkom i sa njihovim krajem političke vladavine ili pak se netko nada da će se to produžiti, ne znam, ali dobro. Nadalje se govori o govori o financiranju odnosno naknadi za rad u nacionalnom vijeću. Govorimo o državi koja, evo baš jučer, prekjučer Linić govori o rezanju svih tih dodataka itd. a mi osnivamo nacionalna vijeća, sektorska vijeća koja imaju po jednog plus deset dakle 11 članova, nacionalno vijeće 24+1, 25 itd. i onda na kraju kada se govori o sredstvima koja su potrebna za financiranje provođenja hrvatskog kvalifikacijskog okvira, jasno tu se uključuje i sredstva troškova rada i sektorskih vijeća i nacionalnog vijeća. Pa se kaže kao što sam rekao i prošli puta ali da ne ponavljam godinu za godinom 2012., 2013., 2014. to je ukupno ukupno oko milijun eura plus sredstva koja bi trebala doći iz IPA fondova. To su ogromna sredstva u ovoj situaciji za Hrvatsku državu. Jeli moglo drugačije? Jeli moglo s manjim brojem članova, da bi bilo još djelotvornije da ne kažem stranim izrazom efikasnije? Pitajmo se svi zajedno. I zbog toga evo zaista i prošli put sam se osvrnuo na ovaj zakonski prijedlog u prvom čitanju i iznio iste argumente, međutim ništa se nije postiglo niti se šta tu može postići. Prema tome dobro je Kerum rekao je Kerum rekao ili on kao član oporbe, mislim da je, zapravo je nepotreban kao jedinka ali jesmo li mi svi skupa potrebni ovdje? I nije ovo samo prvi slučaj. I zakon koji dolazi u konačnom obliku a neizmijenjenog prvobitnog oblika odnosno onoga u prvom čitanju. Što reći? Ja znam da je potreba i usklađivanje normiranja svega pa i onog strukovnog i obrazovnog sustava u RH sa normama EU i znam da je to gotovo neizbježno iako ovaj zakon čudnovato ne nosi oznaku E dakle nego samo PZ ali zbog toga, a zbog da kažem izrazito isključivosti i tvrdoglavosti klub HDSSB-a s obzirom na meritum koji je potreban da se napravi da bismo se ujednačili sa zvanjima sa zvanjima i sa svim ostalim kvalifikacijama u EU to je potreba biti za, a opet kada pogledamo ovaj drugi dio o kojem sam govorio sastavu nacionalnog vijeća, strukovnih vijeća i svemu onom što prati ovaj zakon, tu bi bio protiv. I što onda napraviti? Pa najbolje biti suzdržan u svezi ovoga. Hvala lijepa. kolega kada ste počeli izlaganje malo mi je trebalo da vas prepoznam, ali fali mi nešto na vama onda sam shvatio da je to bedž. Ne znam možda ste ga izgubili. Dakle kada samo govorili o kolegi Kerumu ispravite me ostale kolege ako se ja dobro ne sjećam ali jedino što je kolega Kerum u ovoj sabornici rekao je prisežem. Ja ga nikad ništa drugo nisam čuo reći, prema tome i da smo imali najbolju namjeru prihvatiti njegove sugestije mislim da smo za njegove sugestije ostali uskraćeni. Dosta ste toga iznijeli, ostat ćete konstruktivno suzdržani što me uopće ne čudi za vas jel vi to tako obično i radite, ali mislim da je hrvatski kvalifikacijski okvir kao što ću kasnije reći u svojoj pojedinačnoj raspravi jedan od najvažnijih zakona koje donosimo u ovom sazivu Evo kako je uvaženi akademik Reiner isto rekao i njegov klub prepoznaje potrebu za ovako nečim. I to je jednostavno, usudio bih se reći životna tržišno-gospodarska potreba koja nema veze s Europskom unijom jer Hrvatska će i dalje imati autonomiju u uređivanju svog obrazovnog sistema, sistema, naravno prihvaćajući određene europske norme. Što se trajanja mandata tiče, 4 ili 5 godina ili 7 godina. Predsjednički mandat traje 5, u Francuskoj recimo predsjednički mandat traje 7 godina. Ovo nije političko tijelo, znači to ne govorim o političkim tijelima nego o stručnim tijelima koja će jednostavno provoditi zakon. Ja tu ne vidim ništa sporno budući da će ta tijela egzistirati neovisno o vladama. Hvala. **Zgrebec, Dragica Gospodine nepostojeći župane, zaboravili ste reći pri tome aleluja, a ono što ste vi rekli za konstruktivno suzdržan to je umotvorina tvoga ili vašega predsjednika koji je kada se govorilo o sporazumu sa Slovenijom onda je bio konstruktivno suzdržan. Pa vi malo popamtite povijest, a niste bili, još se niste, možda ste bili da ne kažem u pelenama kad je on to izjavio ili u špilhoznama. Ali malo proučite saborske sjednice i malo uđite u fonograme pa ćete vidjeti tko je konstruktivno suzdržan počevši od vašeg predsjednika stranke i premijera sadašnje Vlade. Dakle to je njegova umotvorina pa se vi služite i dalje s time. A što se tiče samog sadržaja vaše replike, nema se šta ni odgovoriti jer zaista je bespredmetna. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Kolega, jučer sam vas zamolila da ipak malo vodite računa da govorite u Hrvatskom saboru. Govorite i temperamentno i kritički kako god želite ali nemojte na razini dobne ili spolne diskriminacije govoriti. Sljedeću repliku ima Zlatko Komadina. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Ja spadam u one koji su fascinirani ovim našim Poslovnikom koji je omogućio npr. da Zakon o poljoprivrednom zemljištu traje 15 sati rasprave. Javio sam se razmišljajući hoću se javiti po tom istom Poslovniku za ispravak krivog navoda gospodinu Grubišiću, ne znam što mi dižete repliku, još nisam ništa rekao, ili ću se javiti na repliku. Pa sam se javio na repliku da kažem prvo da je gospodin Grubišić povrijedio Poslovnik 12 minuta govoreći o nečemu što uopće nije tema dnevnog reda, od ovih 20 koje ste govorili. 15, onda znači 3 minute ste govorili o temi. Ali kao što ste i sad u replici kolegu kojeg je gospodin Đakić neki dan nazvao balavcem vi ste ga još poinfantinili pa ste ga nazvali da je u pelenama. To je isto toliko kao doprinosu temi. Mislim ja znam da je zapravo pozicija oporbe frustrirajuća na neki način, ali ne bi trebala biti. Strpljivo, mukotrpno itd., kao što smo mi strpljivo i mukotrpno nešto predlagali. Svaka pametna vlast u pravilu prihvati ono što je pametno ako je zakon u prvom čitanju pa tako vjerujem da radi svaka vlast. Ja se sjećam '97. kad sam ovdje, ne tu nego tamo preko sjedio u tom našem Saboru koji je bio tad dvodomni, da smo imali puno konstruktivnih prijedloga pa nisu prošli. Ja ću vam samo reći, sjećam se dva moja. Kad sam se usprotivio podjeli Hrvatske pošte i telekoma na Telekom i Poštu i privatizaciji Telekoma pa sad imamo šta imamo. Ili npr. privatizaciji banaka pa sad imamo šta imamo. Želim reći da nemojte posustajat, morate bit ustrajni i strpljivi. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. I odgovor na repliku, Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepa. Gospodine Komadina, nisam znao da je privatizacija banaka tema i Telekom danas, pa evo vi ste me poučili da je to danas na dnevnom redu pa sad sam ja malo pametniji. Ali vi ste kad govorite o frustraciji što smo oporba, pa vi ste već toliko isfrustrirani, ja ne znam što vi od frustracije možete jer ste čekali vlast 8 godina. Prema tome kad sam govorio o frustracijama morali bi onda ocjenjivati dob koja je djelovala na ljude zbog frustracija. A što se tiče toga, ja podržavam i uvijek ću podržavat vašu autocestu Križišće-Žuta Lokva koja je eto vas jako frustrirala. Hvala lijepo. sad smo čuli svašta o kvalifikacijskom okviru. Na redu je Klub zastupnika SDP-a i kolegica Marija Lugarić. Poštovana gospođo potpredsjednice Sabora, predstavnici Ministarstva, kolegice i kolege. S osobitim veseljem i zapravo interesom pozdravljam u ime kluba SDP-a činjenicu da na raspravi imamo konačni prijedlog zakona čija će primjena imati trajne, potrebne i strukturne promjene u sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Hrvatski kvalifikacijski okvir ide čak i preko ili zapravo izvan samog obrazovnog sustava i imat će značajnih posljedica i na tržište rada i na njegovu dinamiku. Iz nekih rasprava koje su bile do sada, ali i nekih rasprava koje su bile u prvom čitanju i na sjednicama odbora postalo je razvidno da se zapravo radi o jednom novom konceptu u smislu i uspostavljanja koncepta, ali i njegove primjene. prije odgovora na pitanje zašto je važno uspostaviti kvalifikacijski okvir jedan mali uvod. Iako je obrazovanje vrijednost za sebe i egzistira i kao javno dobro, neophodno je a to je jedna od važnijih i ako ne najvažnije, ponavljam svakako ne jedina funkcija obrazovnog sustava, neophodno je da obrazovanje priprema stručnjake koji će uspješno odgovoriti na stalno mijenjajuće ekonomske izazove te dinamično i šireće tržište rada. To ujedno znači i definitivno raskidanje … obrazovanju kao jednom periodu života koje ima svoj početak i kraj. Obrazovanje i učenje postaje i jest cjeloživotni proces, konstanta ljudskoga života. To znači da je sukladno tome potrebno prilagoditi i obrazovne sustave u širem smislu. Također u ujedinjenoj Europi utvrđena je nužnost sustavnog vrednovanja obrazovanja u svakoj državi i njihovo uspoređivanje s obrazovnim sustavima u drugim državama na osnovi zajedničkog određenog referentnog europskog okvira, odnosno mete okvira. Europski kvalifikacijski okvir za cjeloživotno učenje ima za cilj olakšano uspoređivanje transparentnih kvalifikacije i kvalifikacijskih razina što omogućava mobilnost na tržištu rada, uspostavljanje koncepta cjeloživotnog učenja i osiguranje kvalitete obrazovanja. kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje jest osigurati da kvalifikacije zadovoljavaju osobne, društvene i ekonomske potrebe svakog pojedinca, svake zemlje i EU u cjelini. Europski kvalifikacijski okvir jamči da iza svake kvalifikacije stoji osigurana kvaliteta i na fleksibilan se način omogućava svakom pojedincu i pojedinki horizontalni i vertikalni napredak kroz kvalifikacijsku ljestvicu. Jezgre europskog kvalifikacijskog okvira se sastoji od 8 zajedničkih referentnih razina u kojima se klasificiraju znanje, vještine i kompetencije postignuti kao ishodi učenja. Ovih 8 razina kvalifikacijskog okvira generički obuhvaća sve razine i tipove obrazovanja i učenja, te djeluju kao sredstvo prepoznavanja, razumijevanja i uspoređivanja kvalifikacija unutar zemalja EU. Ja se nadam da je nakon ovog uvoda kolegama kojima nije bilo jasno o čemu se zapravo radi sad ipak nešto jasnije. Ili još možda jednostavnije. Hrvatski kvalifikacijski okvir predstavlja bitan uvid za uređenje sustava cjeloživotnog učenja koje čini okosnicu društva znanja i socijalne uključivosti. On se zasniva na hrvatskoj obrazovnoj tradiciji, obuhvaća sadašnje stanje, te potrebe razvoja gospodarstva pojedinca i društva u cjelini. Istovremeno uvažava odrednice europskog kvalifikacijskog okvira, europske smjernice i međunarodne propise. Izgradnja konkurentnog europskog a time i hrvatskog gospodarskog prostora zahtijeva pokretljivost kompetencija što znači pokretljivost građana, te njihovo prepoznavanje i korištenje na dobrobit radnika, poslodavaca i cijele zajednice. U tom smislu hrvatski kvalifikacijski okvir ima za zadaću povezati ishode učenja koji se postižu u svim obrazovnim institucijama ili posebno naglašavam na bilo koji drugi način, te ih postaviti u međusobne odnose u Republici Hrvatskoj i na međunarodnoj razini. Njime se postavljaju jasni kriteriji kvalitete stjecanja skupa kompetencija za koje sudionik obrazovanja može očekivati da će ih imati nakon završenog obrazovanja za kvalifikaciju određene razine i obujma. Važnost se HKO-a ogleda i u kvalitetnijem povezivanju potreba tržišta rada s provođenjem školskih i obrazovnih programa, te u vrednovanju svih ishoda učenja. Dostupnost sustava obrazovanja svim pojedincima tijekom cijelog života istaknuta kao jedan od specifičnih ciljeva HKO-a. HKO se dizajnira i gradi upravo da bi stvorio osnovu za izgradnju prihvatljive, nužne i pravedne dostupnosti sustava obrazovanja. Što to sve skupa znači konkretno i kako će se to sve postići? Prvo oko smještanja kvalifikacija po razinama. Za svaku je razinu zakonom određeno i propisano koliko je ukupno radno opterećenje potrebno za stjecanje kvalifikacije iskazano bodovima. Jedan bod je 60 minuta radnog opterećenja, te na kojoj razini trebaju biti kvalitativno postignuti ishodi učenja koji su također svrstani po opisnicama u razine. To će omogućiti da se točno zna kvaliteta, opseg i postignuće za svaku kvalifikaciju na svakoj razini. Više nećemo pretpostavljati koje to kompetencije ima na primjer auto mehaničar sa završenom srednjom Obrtničkom školom ili primjerice magistar kroatologije. Za svaku je razinu ujedno propisan i minimalni uvjet pristupanja. To znači da se pojednostavljeno na primjer ne može fakultet upisati nakon osnovne škole već da je za upis u fakultet potrebno završiti srednje obrazovanje. Osim cjelovitih kvalifikacija bit će moguće prepoznati i djelomične kvalifikacije što će u praksi značiti da primjerice apsolvente na tržištu rada ne prepoznajemo kao završene srednjoškolce kao što to činimo danas, iako su oni stekli puno više kompetencija od srednjoškolaca. Dakle, osoba koji imaju završenu četvrtu razinu obrazovanja već će im se moći priznati djelomična kvalifikacija na šestoj ili sedmoj razini. HKO naprosto prepoznaje i vrednuje sve što netko zna i sve kompetencije koje pojedinac posjeduje. To se načelo posebno ogleda u priznavanju neformalnog ili informalno stečenih kompetencija i vrednovanju radnog iskustva. Naime, mnoge su razvijene zemlje shvatile da su za izgradnju društva znanja i socijalne uključenosti izuzetno važni svi oblici stjecanja kompetencija ne samo i isključivo formalni oblik. Svaki je oblik stjecanja znanja i kompetencija ima svoju temeljnu ulogu i vrijednost. Neke od tih kompetencija se mogu prepoznati, izdvojiti kao cjeloviti stup kompetencija koji su temeljne za društvo, imaju trajniju vrijednost od drugih. Neke druge mogu pripadati na primjer skupu kompetencija koje su podložne brzim promjenama i različitim potrebama društva i pojedinca. I očito je opravdano stjecanje temeljnih i trajnih kompetencija koje su svima dobro poznate organizirati uglavnom dobro uređenim formalnim oblikom stjecanja kompetencija, formalnim učenjem ili obrazovanjem. To je na primjer, to su sve one kompetencije koje se stječu u školama ili na sveučilištu. Takav sustav uključuje točno određene ustanove koje su ovlaštene za taj posao, određene programe koji su odobreni uključujući i odobreni sustav vrednovanja, ocjenjivanja stečenih kompetencija pojedinca. Ostale kompetencije pojedinac može stjecati u različitim više ili manje organiziranim prilikama. Neke kompetencije je moguće ostvariti organiziranim aktivnostima koje ne završavaju formalno društveno prihvaćenim vrednovanjem i ocjenjivanjem to je poznato kao neformalno učenje, dok neke kompetencije čak i potpuno neorganizirano u svakodnevnim aktivnostima. To je informalno učenje. Ovdje posebno ističem da je važno što ovaj prijedlog zakona dobro prepoznaje da neformalno informalno učenje nije potrebno pretvarati u formalne oblike učenja da bi se stečajne kompetencije nekog pojedinca vrednovale i priznale. Ukoliko je to iz određenih razloga važno nekom pojedincu tada je u tu svrhu potrebno osigurati postupke i instrumente kojima će se provesti i formalno vrednovanje neformalno-informalno stečenih kompetencija, te izvršiti njihovo priznavanje na jasno uređen način. Razumljiv prikaz obrazovnih postignuća postiže se na osnovi izgradnje jasnog i jednostavnog prikaza svih svojstava kvalifikacija, a HKO je instrument koji to uređuje. Ili drugačije rečeno, HKO uređuje kvalifikacije na način da su u središtu ishodi učenja, a ne postupci kojima se do ishoda učenja došlo. Iako se možda na prvi pogled čini drugačije HKO konačno fokus stavlja na sadržaj a ne na formu obrazovanja. Treće, opći cilj HKO-a je osiguravanje povezanosti i koordinacije svih dijelova kvalifikacijskog sustava u što je uključeno i tržište rada. Time se održiva zapošljivost pokazuje kao jedan od specifičnih ciljeva koji se ostvaruju neposredno iz općeg cilja tijekom provedbe HKO-a. Kako se to konkretno postiže? Za svako se zanimanje određuje standard zanimanja, odnosno skupovi potrebnih kompetencija za odgovarajuće zanimanje. Nakon vrednovanja nadležnog sektorskog vijeća to ulazi u podregistar standarda zanimanja u registru HKO-a. Skupovi ishoda učenja te ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba za dodjelu potvrda o stečenim skupovima ishoda učenja ulaze u podregistar skupova ishoda učenja, također temeljem mišljenja stručnog, a standardi kvalifikacije programa za stjecanje kvalifikacije ovlaštenih pravnih osoba za dodjelu ispravnosti o stečenoj kvalifikaciji ulaze u podregistar standarda kvalifikacije. Dakle, imamo podregistar skupova ishoda učenja, standarda zanimanja i standarda kvalifikacija. Stjecanje pojedine kvalifikacije može se odvijati putem više programa, naravno uvažava se autonomija i kreativnost obrazovnih ustanova, ali svi programi moraju biti u skladu sa odgovarajućim standardom kvalifikacije. I posve praktično, primjenom ovog mehanizma će se osigurati da se analizira potražnja prije nego što se planira obrazovna ponuda te će se izbjeći opravdani prigovori da iz primjerice škola ili fakulteta izlaze osobe koje ne znaju raditi posao za kojega su školovane jer će biti nužno postići suglasje standarda kvalifikacije i standarda zanimanja. I to je jedno od većih važnosti HKO-a. Dosada su svi iz obrazovanja mogli samo nagađati pa bi u tom nagađanju više ili manje pogodili koje to kompetencije treba polaznik imati nakon završetka pojedinog obrazovnog programa kako bi mogao dobro funkcionirati na tržištu rada. Uz postavljanje standarda zanimanja i multisektorskom suradnjom kroz sektorska vijeća više neće trebati nagađati već će se moći dizajnirati programi za stjecanje kvalifikacija prema točno određenim standardima i kvalifikacija i zanimanja. I najbolje od svega nakon završenog obrazovnog programa svatko će točno znati što svjedodžba, diploma ili potvrda znači i koje kompetencije osoba posjeduje. Dosta je ovdje bilo razgovora o sastavu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala. Da, radi se o novom konceptu koji je potpuno multisektorski postavljen. Ja ću ovdje parafrazirati jednu izreku koja kaže da se teški problemi koje trebamo rješavati ne mogu rješavati na isti način razmišljanja koji su bili kada su problemi nastali. Meni se čini kada govorimo o nekim kompleksnim problemima iz ne samo obrazovnog sustava nego onih koji se protežu kroz više sektora doista moramo i mi izaći iz uvriježenih načina i razmišljanja i uvriježenih ili uhodanih uhodanih načina rješavanja problema i smisliti neke nove. Upravo je to koncept koji se predviđa kroz primjenu HKO-a, naravno uz sve one pa i opravdane bojazni hoće li ili neće to biti moguće provesti. Rasprava koja je bila dosada tijekom svih ovih zadnjih nekoliko godina gdje su svi oni ključni dionici oko toga doista senzibilizirani daje za nadu reći da ono što je u zakonu zapisano će doista na taj način biti HKO i ovaj sustav nosi i niz dodatnih vrijednosti. Primjerice jednostavnost, vrednovanje i priznavanje inozemnih kvalifikacija izvest će kao neposredan rezultat provedbe HKO-a europskog kvalifikacijskog okvira te kvalifikacijskih okvira drugih zemalja. U tom smislu priznavanje hrvatskih kvalifikacija u inozemstvu bit će olakšano provedbom HKO-a. Poštovane kolegice i kolege ovaj zakon imanentno sadrži nekoliko važnih načela. Znanje je temelj konkurentnosti, koncept posla za život se zamjenjuje konceptom znanje za posao te se prepoznaje utjecaj tehnologije i globalizacije. Primjenom ovog zakona svi će imati koristi. Hrvatski građani s kvalifikacijama će lakše dobiti posao ili nastaviti daljnje obrazovanje. Njihove će kvalifikacije biti prepoznate i na hrvatskom i na europskom tržištu rada, a ukoliko žele nastaviti obrazovanje priznat će se i prethodno učenje i formalno i neformalno i informalno, ali uz snažan sustav osiguranja kvalitete. Korist za poslodavce – razumljivije kompetencije koje su stečene i provjerene prije stjecanja kvalifikacija te kompetencije usklađene s potrebama tržišta rada. A korist za obrazovne ustanove na svim razinama je povećana atraktivnost kroz provjerenu i priznatu kvalitetu ustanova i programa te uređen sustav kvalitete obrazovanja. I na kraju SDP će kao i u prvom čitanju podržati ovaj konačni prijedlog zakona. Ovaj zakon ocjenjujemo jednim od najvažnijih reformskih zakona koji će imati dalekosežne posljedice i želimo snažno podržati sve koji će u provedbi zakona raditi, i pozvati kao i u prvom čitanju na politički konsenzus oko donošenja oko ovog zakona. Naime, stručni konsenzus, odnosno stručno politički konsenzus oko ovog zakona već postoji. U samoj pripremi zakona je usuglašena i Gospodarska komora i Obrtnička komora i Udruga poslodavaca i sindikati po svim mogućim razinama, Vijeće veleučilišta i visokih škola, Rektorski zbor, Zajednica osnovnih i srednjih škola. Dakle postoji taj vrlo vrlo široki stručni konsenzus jer se doista radi o projektu koji je daleko izvan ili preko jednog političkog mandata ili zapravo samo jednog resora. Možda u toj njegovoj kompleksnosti se čini jedan dio njegove nerazumljivosti no međutim smatramo da iako možda većini nerazumljivo ili možda slabije razumljivo novi inovativni koncepti tim više trebaju dobiti potporu ovdje u Visokom domu koji zapravo bi trebao biti iznad takvih graničnih ili da tako kažemo slabih argumenata. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Uvažena ili poštovana kolegice Lugarić evo pošto mi ništa ne razumijemo ja bi vama postavio jedno praktično pitanje da mi ne ulazimo u teoretiziranje. Naime, zanima me kako će se u registar upisati čovjek koji ima dobra znanja i vještine, prof. je povijesti, živi na Trešnjevci u Zagrebu a najbolji je kažu svi u kvartu istraživač kontejnera i tražilac plastičnih boca kako bi prehranio svoju 5-članu obitelj? Hoće li u registru biti ovo njegovo informal learning ovo drugo zanimanje ili non-formal learning dakle ovo pretraživanje kontejnera? Jer tu kažu da je fantastičan. Drugi prof. informatike dakle ima izvrstan, evo čak sam bio i njegov pomoćnik kada je lijepio parkete, laminat jel' i pločice. Evo sad kad je bilo ovo zimsko ferije bio je na Viru, zaradio je 2, 3 tisuće kuna kako bi i on prehranio svoju 4-članu obitelj. Pa ne znam, s obzirom da je stekao ta znanja da li je on to stekao u obliku non-formal learning ili informal learning. Meni je to sasvim nejasno, evo da vam kažem. Kako ćete ga u registar upisati kad čovjek ima znanja i vještine, pored informatike, a ovaj prvi je prof. povijesti i zemljopisa a znaju raditi fantastične stvari? Ovaj sam prvi rekao da je istraživač explorer of kontejner a ovaj drugi je fantastičan house majstor. Dakle lijepi pločice, laminate i sve. Hoće li i ta vještina njemu, iako nije to formalno njegovo obrazovanje biti upisana u registar?

Čitanje s razumijevanjem, a čak i bez razumijevanja samo čitanje članka 13. i 14. kaže da se fizička osoba ne upisuje u registar i da ste pročitali zakon to biste znali. Na ovaj drugi dio vaših komentara neću odgovarati, jer pokazuje da zapravo nisu dostojni da se njih komentira kada govorimo o sustavu obrazovanja i k tome i k tome reformskog sustava obrazovanja. Jer kada se budemo čudili zašto su državi neke stvari dobar dio odgovora krije se upravo u ovakvim politizacijama važnih tema. Josip Salapić, replika. mi u klubu HDSSB-a nismo razumjeli potrebu donošenja ovog zakona. Svakako ta potreba cijeloživotnog učenja u Hrvatskoj na kraju našeg teškog puta, ulaska zemlje u EU postoji. Ali da je ovo jedan od važnijih zakona je točno. Kako je on nomotehnički, metodološki napisan to sada ovisi od onoga tko ga je pripremio zastupnicima. Netko ga može razumjeti bolje, neko manje bolje, neko više ovisno o tome ko vlada kojom temom. sramota reći da se neke stvari ne razumiju, razumije se namjera zakonodavca a to je potreba cijeloživotnog učenja, potrebu usklađivanja hrvatskog kvalifikacijskog okvira sa onim Europskim. A ono što je stvarna briga, za nas ne bi trebala biti, osim što je naša intencija države i zemlje mora biti da imao što više obrazovanih ljudi bez obzira u kojim fazama života oni bili. Neki nažalost ne mogu upisati fakultete jer im roditelji nemaju novaca, ne mogu financirati njihovo školovanje i da je situacija u zemlji teška, to kad budemo svi zajedno pristali i priznali sebi da je teško onda ćemo to lakše shvatiti sve probleme. Jer bez stabilnih državnih financija, bez investicija, bez gospodarstva, bez novih radnih mjesta ovaj naš hrvatski kvalifikacijski okvir brzo će preći europski, a bili smo svjedoci posljednjih mjeseci da su granice RH zrakoplovima napustili mnogi mladi, upravo obrazovani ljudi koji se više nažalost zbog problema u državi nisu mogli zadržati u našem državnom i graničnom teritoriju. I to je naša briga, koja bi trebala biti briga svih zastupnika. Dakle, ne odskakanje od teme da ovo nije potrebno. Klub HDSSB-a, gospodin kolega Grubišić je govorio mi podržavamo donošenje ovog zakona, izrazili smo naše bojazni u određenim dijelovima kad je u pitanju Nacionalno vijeće, autonomija sveučilišta, strukovna vijeća. To je ono što su komentari kluba zastupnika, a svi se zajedno trebamo priznati da je to samo jedan od bitnih zakona koji bi u na onom vremenu, koje je nadam se i nadamo se svi od 1. srpnja trebamo živjeti, treba biti poveznica za bolji život u Hrvatskoj. Kolega Salapić da apsolutno se slažem da nije sramota reći da se nešto ne zna, dapače to je u tome je veličina čovjeka, no međutim sramota je onda u tome što se ne zna iznositi kategoričke argumente. Ovom ostalom neću odgovarati na repliku jer se ne tiče samog ovog prijedloga zakona jer ne želim na taj način podržavati ono što inače radite. Na svaku temu pričati o svačemu. Zahvaljujem.

kolegice i kolege. Eto kad je kolegica Lugarić u Saboru i kad je kolega Jovanović u Saboru trebamo paziti što govorimo. Ovako, svako veliko djelo je veliko po tome što je jednostavno. Sve ono što je jednostavno napisano i literaturi, bilo kojem drugom području. Svaki govornik koji se razumije je dobar govornik, odličan govornik, sve ono što moramo odgonetavati i što prosječan čovjek ne može razumjeti to je promašeno. Stil ovog zakona je u potpunosti promašen. Znači ovaj zakon definitivno nije veliko djelo, to ne znači da se ne treba donijeti, vi ćete ga ionako u petak izglasati, ali neće zaživjeti u praksi. Sad je pitanje kako opozicija reagira, kolegica Lugarić je maloprije rekla da neki klubovi, uvrijedivši, ali potpredsjednica Sabora nije imala potrebe reagirati, da neki klubovi uvijek govore o istom, nije mislila ovaj puta na nas, ali vjerojatno će poslije ovog govora misliti i na nas. kada neki klub predloži 17 zakona u godinu dana ili amandmana i kad se ne predloži niti jedan zarez, tada je dužnost, opozicijski klub mislim normalno, ne pozicijski, tada je dužnost tim političarima da odašilje s ove pozornice političke poruke svojim glasačima, da upozori na ono što vlast radi, da upozori na ono što nije dobro jezikom koju građani razumiju, koji građani razumiju i načinom na koji smatra da je najbolji. Prije je gospodin Grubišić s ove govornice rekao, govorio je nešto o tome što Kerum misli u politici, što Kerum misli o vlasti? Mislim da gospodin Kerum ne misli ništa, Kerum je uvrjeda i za politiku i za političare i za one koji su ga doveli u Sabor. S tim da ukinuti oporbeni dio Sabora bilo bi najlakše. Jedno vrijeme, sjetite se upravo ova strana koja danas vlada, koja se ponaša onako kako se ne bi smjelo ponašati je jedno vrijeme izbivala iz Sabora, oni koji duže pamte, jer HDZ nije uvažavao njihove prijedloge. Mi bi smo lako, zapravo kad bi smo postupali kao što postupaju oni mi bi smo se trebali dići u siječnju prošle godine i doći valjda za 3 godine kako bi oni mogli obnašati vlast kako žele. Evo toliko u uvodu, tiče se i ovoga. Znači ovo sam shvatio iz početka, s tim da kolegicu Lugarić smatram vrlo kvalificiranom u ovoj temi ne dopuštam bilo čemu se govori, pozorno je slušam i na Odboru i u Saboru ali dociranje ne dopuštam a ovo je bio docirajući tko razumije, taj je zna se što. Ja to neću reći. Govorio sam silom prilika jer gospodin Vuljanić je u Europi i u prvom čitanju ovoga zakona govorim i sada i zakon iz prvog čitanja je gotovo prepisan a to dovoljno opet govori koliko Kukuriku koalicija drži do javne rasprave i do drukčijeg mišljenja i do stava opozicije koja je ovaj puta slažem se s kolegom Reinerom nije djelovala političkim porukama iz svoje busije. Kada smo prvi puta govorili o ovom zakonu nismo govorili politikantski. Govorili smo o suštini, o meritumu, međutim ništa nije prihvaćeno. I što nam je sad činiti, govoriti isto, pa u petak će se izglasati ovo što se želi. U raspravi zakona u prvom čitanju laburisti su bili mišljenja da treba izdvojiti načela i ciljeve jer definitivno između načela i ciljeva se ne može staviti znak jednakosti, niti se može strpati u isti koš. Založili smo se da se razdvoje znanja i vještine. Govorili smo nešto to je govorio i kolega Kolman iz HNS-a sjećam se mada je to bilo prije nekoliko mjeseci. Razine hrvatskog kvalifikacijskog okvira dovesti će do pomutnje koliko god se mislilo suprotno zbog toga što kako kaže kolegica Lugarić je to tako nama laicima nerazumljivo, ja bih volio da je to razumljivo. Izjednačila se gimnazijsko i strukovno obrazovanje, izjednačava se sveučilišni i stručni studij, preddiplomski i diplomski. U članku 9. Koji određuje tijela i dionike u razvoju i primjeni hrvatskog kvalifikacijskog okvira navodi se i nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala. O tome smo govorili i o prvom čitanju. Još jedno novo valjda i vjerujem plaćeno tijelo. Molio bih ministra Jovanovića da pojasni što će to tijelo za razvoj ljudskih potencijala raditi? Pročitao sam što piše u zakonu ali stvarno me zanima da mi to još malo pojasni pošto nisam razumio. Možda mi bu bio bolji naslovi ili naziv uzevši u obzir jednu godišnju praksu Kukuriku koalicije Nacionalno vijeće za razvoj stranačkih ili još bolje koalicijskih potencijala. Nacionalno vijeće procjenjuje i vrednuje javne politike. Daje preporuke, predlaže, prati, vrednuje, daje mišljenja. Nacionalno vijeće ima 24 člana i predsjednika plaćenog naravno. Postoji sektorsko vijeće dakle još jedno tijelo plaćeno, ništa od opozicije što smo predlagali konstruktivno niste niti u ovom zakonu, niti u jednom zakonu o kojem se u ovom saboru raspravlja možda pogrješkom je nešto uvaženo. Prema tome sasvim sigurno vas ni ne zanima kako ćemo glasati. Hvala lijepa. Gordana Sobol ima repliku. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa samo biti istine radi, kolega Vukšić vi ste na početku svog izlaganja rekli kako je sadašnja vlast sadašnja opozicija da smo napustili rad ovog Sabora zbog toga što vlast nije uvažavala naše prijedloge. Ja podsjećam da je SDP tada napustio krajem 2011. godine zasjedanje Hrvatskog sabora, izašli smo iz dvorane i nismo se više vraćali do kraja zbog toga što je tadašnja vlast HDZ sa svojim koalicijskim partnerima unijela ponovno verbalni delikt u ovaj u ovaj Hrvatski sabor. Naime upravo tada su izglasali skidanje imuniteta današnjem ministru Jovanoviću zbog izgovorene riječi ovdje u Hrvatskom saboru. Zbog toga smo mi napustili a inače sve godine u opoziciji moglo se izaći ono tražeći pauzu pa izađeš van pa se vratiš ali jedino kad smo stvarno izašli nismo se vraćali do kraja zasjedanja Sabora dakle do kraja tog saziva, to je bilo uvođenja verbalnog delikta. A sa svojim zakonskim prijedlozima smo uvijek iznova uporno izlazili pred tada vladajuću koaliciju. **Zgrebec, Dragica Uvažena kolegice ne mogu sada reći tko je to koji datumi bili, bili ste jedan duži period van Sabora, niste dolazili u sabornicu. To ću vam izvadit pa ću vam dati na papiru. Ne mogu, stvarno ali se sjećam dobro, pratio sam tada kao novinar. Mi uporno isto predlažemo, da nismo uporni ne bismo predlagali dalje, poslije prvog puta bismo odustali, ali mi smo ovdje upravo zato da vas upozoravamo da radite krivo po našem mišljenju, to ne znači da vi radite krivo, možda smo mi u krivu, to ću na kraju kao što vi znate dobro prociniti građani RH na izborima. Međutim nije mudro toliko ignorirati opoziciju kada opozicija nešto predlaže. Nije mudro, naprosto sad ste govorili da je ovo jedan stručan zakon i da tu ne bi trebalo biti politikanstva i da se ne bi trebalo iz političkog rakursa gledati na ovaj zakon. zakon. …/Upadica Zgrebec: Odgovarajte kolegici Sobol, ona nije o tome govorila./… Govorilo se prije. Oprostite ja bih onda molio da isto kad SDP kad netko skrene s teme da ga isto upozorite. Ja se ispričavam ništa. Hvala. Replika gospodinu Vukšiću. Vukšiću, vi ste govorili o određenoj nejasnosti izričaja ovdje i onda je vrlo mi lako je palo na pamet jedna izreka što bi bilo jednostavno ako može biti komplicirano. A drugo razumili mi to ili ne, ne, ako netko i misli da netko nešto ne razumije ja i dalje nisam dobio odgovor na moj upit dakle na ono što sam pitao kako ćemo ocijeniti znanja i vještine evo mojih poznanika profesora koji rade to što rade to što sam rekao i što sam naveo unatoč tome što se deklarativno stalno govorio o tome kako treba zaštititi dostojanstvo prosvjetnih djelatnika i hoće li njima njima tim profesorima u tom dostojanstvu pomoći hrvatski kvalifikacijski okvir? Ili hoće li nakon toga prestati postavljati parket ovako na crno ili u sivoj ekonomiji? Hoće li prestati tražiti boce po kontejnerima plastične? E to sam tražio odgovor ali ga nisam dobio. Očito onaj kome sam ja to pitanje postavio to ne razumije. laburisti - Stranka rada)** Vrlo kratko kolega, ne smijete skrnaviti ovaj prijedlog zakona situacijama iz svakodnevnog života pa onda kada je riječ o tome da profesori ili doktori nauka kopaju po kontejneru. Ne narušavajte ovo plemenito djelo. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi na redu je Domagoj Hajduković. **Hajduković, Domagoj (SDP)** hvala gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi gospodine ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo poštujući ministrovo vrijeme ja ću se držati teme i pokušat ću naglasiti neke stvari koje mislim da kolege prije mene i kolegice nisu. Kolegica Lugarić je dalaj edan jasan presjek onoga što hrvatski kvalifikacijski okvir želi postići i koji su to načini kojima želim. Međutim ja bih htio ponovo naglasiti da donošenje hrvatskog kvalifikacijskog okvira nije nužno uvjetovano samo našim skorim nadamo se ulaskom u EU. Naime, Naime, okolnosti koje vladaju u modernom društvu prilike koje vladaju na modernom tržištu rada, a tržište rada je tu bilo puno puta spominjano su jednostavno drugačiji izmijenjeni puno dinamičniji nego što su bili prije 20, 30 ili više godina. Stvara se potreba obrazovanja tijekom cijelog života. Ponekad iz jednostavnog razloga što neka zanima jednostavno izumiru za radnog vijeka određenih ljudi. Dakle oni koji su se školovali za određeno zanimanja ona polako izumiru, nestaju i zamjenjuju ih nova, jednostavno to su potrebe i zahtjevi modernog društva tržišta i tržišne ekonomije. Formalno obrazovanje često ne može pratiti te trendove barem ne tako brzo i ne može se tako brzo prilagođavati potrebama tržišta. Možemo analizirati razloge zašto je tome tako, možda je sustav formalnog obrazovanja pretrom, jednostavno da bi promjene koje se događaju na bazi od 5 do 10 godina mogao kvalitetno popratiti. No to se upravo pokušava riješiti hrvatskim kvalifikacijskim okvirom. Potreba za vrednovanje i usustavljivanje izvaninstitucionalnog neformalnog i informalnog obrazovanja, puno puta zbog toga što se jednostavno pojavljuju nova zanimanja potreba za novim djelatnostima koja do tada nisu postojala nisu bila prepoznata unutar formalnog sustava obrazovanja i jednostavno kadrova koji bi te poslove mogli obavljati nema. Samoobrazovanje je također jedan od bitnih elemenata koje moram uzeti u obzir prilikom donošenja ovoga zakona. Naime, mi često kažemo da je netko samouk. Da li je samouk u sviranju gitare primjerice ili u stranom jeziku ali pri tome mislimo da je netko sam svojim naporima naučio, stekao određene vještine, naučio određenu materiju. Upravo zbog toga mislim da je vrijednost hrvatskog kvalifikacijskog okvira to što je ministar prije spomenuo da stavlja naglasak odnosno fokus na ishodište procesa, a ne sam proces. Dakle ako netko može na kraju procesa učenja sviranja gitare dokazati da zna svirati gitaru potrebno mu je dati i formalnu kvalifikaciju kako bi se mogao time baviti i možda u profesionalne svrhe. ono što posebno želim naglasiti i što mislim da je do sada također promaklo u raspravi su nekoliko načela i ciljeva hrvatskog kvalifikacijskog okvira koje smatram izuzetno važnim i za hrvatsko društvo odnosno tržite i ekonomiju u cjelini ali posebno u ovim uvjetima ćemo biti i s kojima ćemo se susretati ulaskom na veliko europsko tržište između ostalog i tržište rada ali i nove okolnosti koje vladaju na globalnom tržištu rada i vladale bi posredno u Hrvatskoj bez obzira na naše pristupanje EU. A to su sljedeći: osiguravanje gospodarskog rasta temeljenom na znanstvenotehnološkom razvoju, jer puno pričamo o Hrvatskoj kao zemlji znanja i stremimo tome, dakle ovo je jedan korak k tome, jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva koja se temelji na ljudskim potencijalima i postizanje zapošljivosti pojedinačne i gospodarske konkretnosti te usklađenog društvenog razvoja temeljenog na obrazovanju. Mislim da hrvatski kvalifikacijski okvir to upravo i radi i ja bih upravo na ove tri stvari stavio fokus. To je ono što Hrvatskoj treba kažem i zbog globalnog tržišta i zbog europskog tržišta ali i zbog nas samih kako bi se što kvalitetnije mogli prilagoditi

vidite kako se mi lijepo znamo i složiti kako u svezi ocjene vještina i struka i svega ostaloga. Evo pa pošto ste me i pitali za moj bedž evo vidite ja imam još jednu vještinu da poznajem ćirilično pismo i moj bedž piše ovdje na ćirilici heroj a ne zločinac, evo pogledajte na ćirilici piše fino heroj a ne zločinac. Povreda Poslovnika kolega Dragan Crnogorac.

Niste mi dali ni priliku jer ste odmah podigli pločicu a ja vam moram po poslovniku odmah dati riječ. A kolega Grubišiću molim vas vodite računa kako istupate. Odgovor na repliku Domagoj Hajduković. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Drago mi je da ste stavili bedž, teško mi vas je prepoznati bez njega. Ja isto znam ćirilicu, a vjerujem da će hrvatski kvalifikacijski okvir mi dati način da to implementiram danas-sutra u svoj profesionalni rad. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. I na redu je za raspravu kolegica Ivanka Roksandić. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala, gospođo potpredsjednice. Gospodine ministre, kolegice i kolege. Pa evo uvođenjem hrvatskog kvalifikacijskog okvira uređuje se cjelokupni sustav kvalifikacije na svim obrazovnim razinama i nesporno je da je ovo jedan od vrlo važnih dokumenata u našem sustavu obrazovanja. Ali zbog onih koji su danas započeli svoju raspravu kako nigdje ništa nije dobro i kako ova Vlada ima zadatak uvesti red i rad u sustav, ja sam razumjela cjelokupne države, a poglavito obrazovanja, ja ću nas malo vratiti u ne tako davnu povijest pa podsjetiti što je to sve činjeno u reformi obrazovanja pa ajmo negdje tamo od 2005. godine kad je donesen Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005.-2010., kada su velike promjene se desile u zakonskoj regulativi. U spomenutom razdoblju donesen je i implementiran Hrvatski nacionalni obrazovni standard koji je uveden školske godine 2006/2007 u sve osnovne škole. Koliko je bio dobar ili nije, o tome će reći stručnjaci. I dalje se radi po tome, dakle ne znam da nije dobro. U području srednjeg školstva započelo se 2006. godine s prvim nacionalnim ispitima kao pripremom za vođenje državne mature, uvođenje koje je ujedno značila i vanjsko vrednovanje obrazovanja kao objektivnog pokazatelja kvalitete srednjoškolskog obrazovanja. Nacionalnim se ispitima osigurala ujednačenost obrazovnih postignuća učenika, a učenici su na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava trebali raditi u jednakim uvjetima. Pa ako se sjećate, dosta se ovdje vodilo rasprava oko uvođenja državnih pedagoških standarda na svim razinama, od predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog. Sigurno da financijska situacija i mijenja te pedagoške pedagoške standarde u stvarnosti, ali to je i jedan vrlo značajan dokument koji uz ovaj dokument o kojem danas raspravljamo isto čini jednu onu malu kockicu u ovom mozaiku u obrazovanju. Isto tako moram spomenuti posebno da se vodilo ovih godina i da su se najznačajnije promjene desile u razvoju strukovnog obrazovanja. i sada imamo podatak da 70% naših srednjoškolaca upisuje strukovne škole, dakle nalazi se u tom strukovnom obrazovanju koje moramo priznati doživjelo je najviše reformskih procesa. Osnovni ciljevi te reforme bili su redefiniranje obrazovnih strukovnih sektora pa redefiniranje zanimanja po obrazovnih strukovnim sektorima, definiranje izlaznih znanja, vještina i kompetencija za svako zanimanje, izrada modernog kurikuluma za svako zanimanje. Moram vam reći da smo mi smanjili broj zanimanja sa 1400 negdje na 323 u svim sektorima, da su smanjeni i obrazovna obrazovna područja sa 13+1 ono umjetničko. Dakle sve je to činjeno na tragu ovoga što danas imamo, što smo doveli do prijedloga ovog dokumenta. I zato ne mogu se složiti sa kolegom Kolmanom koji kaže da ništa nije bilo, ništa se nije radilo i da se ovakvim reformskim zakonima stvaraju prije svega novi, bolji uvjeti i bolji rad. Mislim da to nije dobro, ma koliko mi zadovoljni uvođenjem sustav bolonjskog procesa na naše studije i na naša sveučilišta, veleučilišta, mi smo ga uveli, pomaknuli smo se jedan korak. Jesmo li zadovoljni ili nismo, jesmo li se dobro pripremili za to ili nismo, to je zaista predmet još uvijek i Hrvatska se odredila u ovom periodu za još nešto, za cjeloživotno učenje koje je vrlo važan oblik obrazovanja, prije svega zato što i kolega je Hajduković sada nešto rekao, promjenama u tehnološkim, tehnologijskim promjenama, u gospodarstvu mijenjaju se zanimanja, mijenjaju se zahtjevi izlaznih kompetencija i zato je to cjeloživotno učenje koje je upravo uvedeno vrlo važno i vrlo veliki korak kod dovođenja ovog zakona koji je pred nama. Cilj donošenja hrvatskog kvalifikacijskog okvira je između ostalog, a rekao je to i ministar, rekao je i akademik Reiner, povećana mobilnost studenata i radne snage što je dobro i mislim mislim da se moramo time voditi da otvaramo vrata našim radnicima, našim učenicima, našim studentima ali moramo pokazati jednu bojazan da danas-sutra zbog toga što ne podržavamo upravo one koji bi se željeli baviti znanosti, što ne podržavamo mlade znanstvene novake može nam se desiti da ćemo u jednom periodu ostati, u jednom razdoblju ostati bez znanstvenika. Vidim da u raspravu ide novi Zakon o visokom obrazovanju i znanosti i mislim da neke stvari u njemu ste prihvatili, ali mislim da ćemo morati još o tom zakonu dosta razgovarati. Vezan je on i uz ovaj nacionalni kvalifikacijski okvir. Značajnu dakle ulogu u provođenju politike cjeloživotnog učenja pripada i obrazovanju odraslih koje je bilo tradicija u Hrvatskoj i samo ovo cjeloživotno učenje ja bih rekla da je nastavak te dobre ali i nešto što nije bilo u ovom obrazovanju odraslih. Sada mi priznajemo i oblike informalnog i neformalnog učenja. Do sada to nismo priznavali, do sada to naši budući radnici, naši budući, oni koji sudjeluju u gospodarstvu nisu mogli upisivati takve stvari ni u radnu knjižicu ni u vrednovanje ali, postoji jedan ali, ali mi još uvijek moramo naš gospodarski sustav prilagoditi tome. I na Odboru za obrazovanje i kroz sve moguće rasprave oko ovoga Zakona došlo se do zaključka da svi mi u obrazovnim strukturama ćemo se naviknuti i neće biti puno nerazumijevanja ili razumijevanja oko kvalifikacija. Ali što ćemo učiniti sa sa tzv. gospodarskim sustavom, sa poslodavcima koji na žalost u praksi ne prepoznaju ni razine obrazovanja, niti prepoznaju ja ću reći zanimanja da svi razumiju. Tu trebamo još zajedno sustavno raditi i dobro je da je u ovo sve uključena su različita ministarstva. Jer ono Ministarstvo rada mora nositi veliku odgovornost pa i Ministarstvo gospodarstva. Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora itekako je zadatak tih komora moraju one nositi tu, taj zadatak na svojim leđima da tako kažem, da objasne poslodavcima i cjelokupnom gospodarstvu, cjelokupnom sustavu koje zanimanje što znači, koja kompetencija je za određeni posao potrebna. To neće moći ni Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sporta. To će morati oni na terenu. I mislim da tu što se tiče razumijevanja nema problema. Žao mi je ministre što niste zaista neke dobre po nama dobre primjedbe prihvatili iz prvoga čitanja. Mislim da ma koliko se mislilo da nije meritum stvari u ovom Zakonu Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala ono bi trebalo nositi isto tako ovo o čemu sam ja malo prije pričala mi smo iskazali bojazan da je ono preglomazno tijelo i rekli smo, netko je rekao tu u ovoj raspravi da, ali ste i tražili dodatak da se nadopuni sa još nekim predstavnicima. Pa gledajte, ako ste rekli da u tom sustavu od 25 ljudi jedan predstavnik agencije je nadležan za odgoj i obrazovanje, jedan predstavnik agencije nadležan za strukovno obrazovanje, jedan predstavnik za znanost i visoko i tako dalje, neću sve zbrajati, onda zaista ne bi bilo loše jer se radi o ljudima koji su direktno vezani uz obrazovanje da ovdje budu predstavnici osnovnih osnovnih i srednjeg obrazovanja, a to možemo uvesti kroz samo dva još instituta. Mi imamo aktive ravnatelja osnovnih, imamo predsjednike koji su na nivou nacionalnom, zajednica ravnatelja osnovnih i srednjih škola. Možda će oni biti ta najbolja poveznica poveznica između onih koji obrazuju buduće srednjoškolce, buduće radnike nazovimo i oni. I uvažavam znanje i sposobnost agencije, ali to su ljudi koji su zaista korak izvan sustava, onog realnog sustava koji provodi obrazovanje. Kad smo već imali 25 i niste prihvatili smanjenje onda ste trebali barem prihvatiti ovu našu inicijativu da povećamo sa ovim ljudima koji direktno sudjeluju u sustavu obrazovanja. Izvolite./… Evo samo još to pitanje. Predstavnike na odboru, dva predstavnika područne, regionalne samouprave vodeći računa o uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti na prijedlog Ministarstva nadležnog za regionalni razvoj.

Poštovana kolegice Roksandić, slažem se sa mnogim stvarima koje ste izrekli u svom izlaganju. Posebno mi je drago što ste spomenuli Zakon o strukovnom obrazovanju koji je donesen u prošlom mandatu čini mi se konsenzusom, mi iz SDP-a smo bili za zakon. Vi iz većine ste bili za zakon zato što u jednom smo velikom dijelu tehnologije da tako kažem ovaj Zakon o HKO-u kopira odnosno unapređuje nedostatke koje uspostavljen mehanizam kroz Zakon o strukovnom obrazovanju upravo bogatiji za iskustvo primjene Zakona o strukovnom obrazovanju. To je s druge strane na neki način i jamstvo da zamišljeni mehanizmi sa standardima kvalifikacija kroz sektorska vijeća, Nacionalno vijeće itd. je nešto što koliko god se činilo novo zapravo i nije toliko novo već je donekle pod navodnicima isprobano kroz jedan sustav pa se nadam da i ova vaša rasprava pa onda i ova moja replika na neki način će razuvjeriti kolege koji su do sada razgovarali koji dovode na neki način u pitanje takvu vrstu takvu vrstu mehanizma. Drugo, također u tom zakonu je dosta zanimljivo postavljeno Vijeće za strukovno obrazovanje od 17 članova koje i po svome sastavu i po načinu imenovanja predstavlja upravo suprotno onome što se za sada zalažete. Zahvaljujem. Hvala. Imamo odgovor na repliku. Kolegice Roksandić, izvolite. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Točno kolegice Lugarić, vi znate da smo donijeli ovaj Zakon konsenzusom. On je u primjeni i zaista da je najbolje vidljiva njegova primjena na terenu i ovaj zakon nadopunjuje. No međutim, vrlo važan dokument na čijem se donošenju radi već od početka 2005. i čija primjena neće imati svrhu to je ovaj o kojem danas govorimo ako svi dionici ne sudjeluju u stvaranju Strategije potreba tržišta rada, a to nisam uspjela reći u svojoj raspravi. Naime, sve će ovo pasti u vodu ako mi nećemo imati strategiju potreba tržišta rada, ako nećemo od lokalne razine do državne znati što nam je sutra potrebno, a ovaj dokument a ovaj dokument to neće riješiti. Hvala potpredsjedniče, ministre sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Za obrazovanje zasigurno ne postoje lake odluke i za obrazovanje nema nevažnih zakona. Ipak neki su od strateške važnosti. Upravo je takav Prijedlog zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. HKO će omogućiti vertikalnu i horizontalnu prohodnost, regulirati ili još bolje reći reformirati sustav na način da će urediti kvalifikacije, tako će se utvrditi koje su kompetencije potrebne na hrvatskom, ali i na europskom tržištu rada te će te iste kvalifikacije konačno postati razumljive svim poslodavcima i u Hrvatskoj i u Europi slijedeći strateške prioritete Vlade RH i EU. Ključni Ključni pojam je dakle usklađivanje. Usklađivanje na razini različitih ministarstava, Hrvatskog sabora, obrazovnih ustanova, akademske zajednice, studentskog zbora, strukovnih komora, poslodavaca i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Tako je rezultat buduće primjene HKO-a i partnerstvo između navedenih institucija. Svaki roditelj preispituje odluke o svojoj djeci jednako kako i svako dijete, odnosno svaki mladi čovjek preispituje vlastite odluke. Jesam li učinio dovoljno, jesam li motivirao dovoljno, jesam li pomogla dohvatiti sve potrebne informacije, hoće li životni put mog djeteta, odnosno moj vlastiti biti lak i plodan ili već unaprijed predodređen za neuspjeh? Zato nimalo jednostavno nije odabrati buduće zanimanje i zvanje, upisati školu ili fakultet koji garantira životni uspjeh. Deset najtraženijih poslova na svijetu 2010. godine 2004. godine uopće nisu postojali. Danas bi učenike u školama morali pripremati za poslove koji još uopće ne postoje i da koriste tehnologije koje još nisu izumljene s ciljem da rješavaju probleme za koje još ne znamo postoje li i koji još nisu ni nastali. Današnji prosječni svjetski učenik do svoje 38. godine promijenit će ukupno 14 poslova. U takvom civilizacijskom okruženju sustavnost je nužna, a upravo to HKO nudi. HKO stvara pretpostavke da se odredi koja su zanimanja, znanja i kompetencije potrebne hrvatskom društvu za brži razvoj. Za razvoj konkurentnog gospodarstva nužno je integrirati politiku obrazovanja, zapošljavanja i regionalnog razvoja. Europsko pa tako i svjetsko tržište rada naša je realnost za koju će HKO stvoriti temelje za vrednovanje ishoda neformalnog učenja, na primjer kroz tečajeve, te osigurati podizanje zapošljivosti i konkurentnosti hrvatskih građana na europskom tržištu rada. Prije svega naša djeca moraju usvojiti činjenicu da je cjeloživotno učenje nužnost te savladati vještine učenja kroz cijeli život. Samo tako bit će spremni za europsko tržište rada. Samo tako slijedeći HKO više nećemo školovati mlade ljude za Burzu rada nego za cijenjena, dobro plaćena i trajna radna mjesta. Zakon je prošao dva čitanja, izbrušen je i spreman za implementaciju. Ona neće biti ni laka ni kratkotrajna, očekuje se da će trebati oko 2 godine da HKO zaživi. U konačnici HKO će osigurati uvjete za kvalitetno obrazovanje i učenje u skladu s potrebama osobnog, društvenog i gospodarskog razvoja, osigurat će mogućnosti i socijalne uključivosti te će garantirati ukidanje svih oblika diskriminacije. Ponovno ću podvući i u ovoj raspravi prihvaćanjem i provođenjem HKO-a pomoći ćemo da naša djeca, da naši građani imaju jasno određene vlastite obrazovne životne ciljeve da cijeli život uče te da tako postanu i ostanu učeni što je zaista važno jer učen je u cijelom svijetu učen dok je kralj samo u svom kraljevstvu kralj. Hvala. Hvala i vama. Imamo jednu repliku, Boro Grubišić. Izvolite kolega. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Uvažena kolegice ja se gotovo u cijelosti slažem sa vašim izlaganjem. Jedan je pisac rekao od kolijevke pa do groba najljepše je đačko doba jel' – Branko Radičević rođen u Slavonskom Brodu ćemo mi, tako ćemo učiti cijeli život i bit će nam najljepše jer ćemo biti cijeli život u đačkom dobu jel'. Ali, ono što mi se ne dopada u vašem govoru, ne da mi se ne dopada nego je simptomatično je to da kažete da ćemo se obrazovati za europsko tržište rada. Ja bih puno više volio kada bi se mi ovaj hrvatski kvalifikacijski okvir i ono što se dakle u tome sadrži, što se sastoji da bude za hrvatsko tržište rada. Dakle, da ovdje ta djeca nađu radno mjesto, da ovdje ostanu. Da takve prilike budu ovdje ekonomske i gospodarske da bi oni upravo putem toga HKO-a našli posao u Hrvatskoj. Ja nisam protiv pokretljivosti kako reče gospođa kolegica Lugarić jel' pokretljivosti ili mobilnosti rada. To je jasno da u Europi postoji i mi ćemo biti dio Europe. Ali bih puno više volio da ti naši ljudi sa svojim znanjima i vještinama, naša djeca, ostanu ovdje. O tome se radi. Evo, samo toliko. Hvala lijepo. Hvala. Imamo odgovor na repliku, kolegica Dunja Špoljar. Izvolite. **Špoljar, Dunja (SDP)** Lako je dati odgovor na repliku kad započinje ja se u potpunosti s vama slažem. Dakle, hvala vam za repliku. Naime, samo upozoravam na onu nužnost i realnost a to je da će Hrvatska biti dio Europe pa tako i hrvatsko tržište dio europskog Hvala. Nacionalni kvalifikacijski okviri saobrazni su sa europskim kvalifikacijskim okvirom i stoga je usvajanje ovog zakona zapravo usvajanje jednog sistemskog zakona koji će urediti tržište radne snage, urediti sustav obrazovanja i zapravo omogućiti potpunu integraciju Hrvatske u EU i što se tiče ovoga. S obzirom da su glavne premise EU omogućiti, stvoriti područje u kojem će biti omogućena cirkulacija radne snage ljudi, roba i ideja onda zapravo ovaj zakon tu omogućuje. I tu zapravo nastupa nešto što bismo mogli nazvati novi mentalni sklop. Neće više biti samo hrvatskog tržišta radne snage. Biti ćemo dio europskog tržišta radne snage ukoliko je tržište radne snage uopće adekvatan izazov što pod tim mislimo. Ovim se zakonom zapravo reguliraju razine odgovarajućih zanimanja i faktički dovode obrazovni sustav u odgovarajuće obaveze spram onoga što piše u ovom zakonu i obaveze da se transformira prema onim odredbama koje taj zakon sobom donosi. Taj zakon je, osim što je sistemski u tom smislu i reformski, on je u tom smislu i reformski. On se ne bavi procedurama, nego se mnogo više bavi sadržajima i zapravo taj popis razina kompetencija, odnosno znanja i vještina jeste popis koji je građen na ishodima učenja, dakle na krajnjim rezultatima. I u tom smislu dolazi do izražaja njegova novina i njegova inovativnost. Mi moramo naučiti, mi mislim u Hrvatskoj, naravno ne samo mi u Hrvatskoj, da na drugačiji način pristupamo kvalifikacijama uopće. S jedne strane će postojati razina kvalifikacija, s druge strane će postojati odgovarajuće specifikacije koje se više neće posebno normirati u pod razinama, a o tome je bilo najviše razgovora na radnim tijelima, nego će se zapravo specificirati nečim što se zove dodatak diplomi ili u formalnom redovitom učenju, odnosno popis kompetencija. Stoga će se u nečemu što će se zvati, ne znam elektronička radna knjižica ili kako god hoćete nalaziti popis kompetencija koje će poslodavac gledati i odabirati one kandidate koji mu najviše odgovaraju. I u tom smislu zakon donosi inovacije. Da bismo međutim taj sistem naučili hodati, nakon donošenja zakona potrebne su mnoge još radnje i razgovori i dogovori sa poslodavcima i sa njihovim udrugama, je jedan od dosta složenih, pokatkad i čvornatih poslova pa bih ja volio da osvijestite ono što nam prethodi, prethodi, dakle da se razgovara sa poslodavcima, da ih se upozna sa novim sustavom što nažalost nismo napravili prilikom uvođenja bolonjskog procesa i prvostupnici su uletjeli praktički u vakuum i na taj način da se omogući ljudima koji će po ovim kvalifikacijama uči u, na tržište rada da im se omogući da se zapošljavaju. Još dvije manje-više usputne ili izvanjske primjedbe. Žao mi je da nema gospođe Roksandić. U prošlom mandatu smo mi kako opozicija dolazili na odbor sa amandmanima i pokatkad ako se sjećate su, je odbor usvojio i 30 i nešto naših amandmana. Dakle, mislim deziderativi su jedno, a realnost je drugo, nažalost niste iskoristili tu mogućnost, ona će isteći za 2 minute kada ja prestanem govoriti, jer sam zadnji govornik i molim vas ubuduće koristite one poslovničke mogućnosti koje vam stoje na raspolaganju. Druga izvanjska primjedba je zahvala i ministru i onima koji su vodili posao kod donošenja zakona. Jer je u donošenju zakona sudjelovala ne samo velika ekipa raznovrsnih stručnjaka i zainteresiranih strana ili stay holdera je sudjelovalo, sudjelovali su i predstavnici zakonodavne vlasti. Možda nismo uvijek iskoristili sve vaše pozive, ali smo ih dobivali i ja se nadam da bi to mogla postati zaraza u vašem ministarstvu. I da nas i na sljedeće vaše zakonske projekte pozivate, a mi ćemo se odazivati koliko budemo mogli ili koliko budemo bili zainteresirani. Hvala vam lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. I ministar Jovanović zaključno. Izvolite ministre u ime predlagatelja. Hvala gospodine potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici, hvala svima koji su diskutirali u ime klubova ili pojedinačno. Evo krenuo bi sa ovim zadnjim što je rekao uvaženi zastupnik Flego. Dakle, zašto je naš tekst u prvom čitanju bio tako kvalitetan pa ga nije ni trebalo iznijeti toliko do drugog čitanja zato što on nije rađen niti u laboratoriju SDP-a, niti bilo koje druge stranke, nego na temelju struke i znanosti kroz čitav niz radionica u kojima su sudjelovali predstavnici i sindikata, i akademske zajednice, i osnovnih i srednjih škola, dakle svi koji su bili zainteresirani. Temeljem tih prijedloga izrađen je prvi tekst koji je bio ovdje u raspravi i na koji smo mi dobili određene primjedbe. Sve suvisle primjedbe koje su značile poboljšanje teksta mi smo u tekst ugradili. Sve primjedbe smo testirali ponovno u razgovoru sa dionicima ovog procesa i akademskom zajednicom, i sindikatima, i gospodarsko-socijalnim vijećem. Meni oporba, iako tako neki ne misle jako puno znači, mene oporba potiče da moji prijedlozi budu još bolji i još kvalitetniji. I mi u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta u analizi prijedloga koje dobivamo imamo jednu posebnu metodu, mi sve prijedloge koji stižu stavljamo na papiriće i ne piše ko ih je predložio i onda analiziramo te prijedloge da bi dobili najkvalitetnije rješenje. Prema tome, oporba nam je potrebna da, ali kvalitetna i konstruktivna oporba koja će amandmanima kao što je rekao uvaženi zastupnik Flego predložiti konkretna poboljšanja teksta. Zastupnik Kolman je govorio o Nacionalnom vijeću i neki drugi zastupnici su se osvrnuli na to da li će broj 25 članova vijeća biti kompliciran za rukovođenje. Ako je netko nesposoban ne može rukovoditi i sam sa sobom. Osoba koja bude izabrana za predsjednika Nacionalnog vijeća na temelju kriterija siguran sam da će imati sve one vještine koje su potrebne da Nacionalno vijeće svoj posao odradi kvalitetno pri čemu je posebno značajan rad sektorskih vijeća koja će biti ključna za provedbu ovog zakona. Naravno, rokovi koje smo dali po nama su dovoljno dugi da učinimo sve što je potrebno da se zakon implementira, to sam rekao i kod prvog čitanja. Ovo je najlakši korak, najlakše zapravo donijet zakon, treba ga provesti u praksi. Zašto je jako bitan ovaj zakon? Neki su rekli da je taj zakon zapravo nepotreban. Drage kolegice i kolege ovaj zakon je preduvjet povlačenja sredstava iz Europskih fondova, ogromnih sredstava koja su nam na raspolaganju i koja će omogućiti onda da naš sustav obrazovanja bude kvalitetniji i da naša poveznica sustava obrazovanja sa tržištem rada bude bolja i kvalitetnija. Nema zastupnice Roksandić. Ona je nabrajala što je sve učinjeno u proteklom periodu. Puno toga je dobro učinjeno ali koji su nam rezultati. Evo ako pogledate danas od svih učenika koji završe strukovne škole manje od 50% njih uspije naći posao u okviru koji koriste znanja stečena tokom, tijekom obrazovanja. Pa to vam je dokaz da nam treba hrvatski kvalifikacijski okvir koji će povezati obrazovanje, tržište rada, potrebe hrvatskog društva u narednim godinama. Upravo to je zadatak hrvatskog kvalifikacijskog okvira i zato kažemo da je to temeljni reformski instrument koji naravno nije počeo sa izgrađivanjem onog dana kada sam ja postao ministar, to sam rekao na početku ali smo mi u ministarstvu sebi to dali kao prvi zadatak i nastavili ono što su učinili oni prije nas da bi danas imali ovaj tekst ovdje na stolu i da bi taj tekst omogućio da u Hrvatskoj imamo veću zapošljivost i veću socijalnu uključivost naravno ja želim da što više onih koji završe školu rade u Hrvatskoj ali zašto mi sa ovim zakonom ne bi omogućili da rade i u EU čiji ćemo mi dio biti 1.7. dakle mi ćemo biti svi Hrvati ali ćemo biti svi i Europljani. Prema tome ovim zakonom mi našim građanima omogućuju da budu ravnopravni sa svima u EU a ne da budu građani drugog reda u EU. To je zadatak i ovog Sabora i hrvatske Vlade i svih nas kao političara. Prema tome čovjek koji nešto hoće uraditi nalazi načine da to učini, onaj koji neće nalazi izgovore. Ja sam u ovoj grupi koja će naći načine da provede u djelo za koje smatra da se ova Vlada svojim programom obvezala. Zahvaljujem se svima u raspravi

treba dati prijedloge, raspravljati. Međutim mi ne samo da smo napisali 30 amandmana do sada i 50 ne znam trebam zbrojiti. Mi smo napisali i zakone. Napisali smo jedan zakon koji je bio puno bolji od zakona Vlade. Napisali smo ga prije same rasprave u Hrvatskom Saboru, dva mjeseca prije. Što je Vlada napravila? Zakon je svoj davala na dnevni red, izglasala, nakon dva mjeseca je na dnevni red došao naš zakon. Riječ je o zakonu o HRT-u. to ponašanje, ovo je samo deklarativno da, vi dajte predlažite ništa se ne prihvaća u Saboru. To ne znači da je kod vas, to ne znači da vi ne radite drukčije kao što ste rekli metodologiju. Ne pišite čiji je prijedlog, nego je to prijedlog vama svejedno ja sad ovaj puta jer ne znam ali često je desna strana, s moje desne strane ne znam da li je to lijeva ili desna strana to oni sami znaju govori da mi laburisti govorimo demagoški. Demagogija je upravo to, pištite, pišite jer znate da nećete ionako ni pročitati a ni uvažiti ono što piše. (HNS)** Nemamo odgovor na repliku. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem ministru sa suradnicom. Glasovat ćemo u petak.